Er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu? (BLG: Já.) Atkvæðagreiðsla um lengd þingfundar mun fara fram á eftir dagskrárliðnum störf þingsins.

las álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um störf Landhelgisgæslunnar. Þá datt mér í hug máltækið: Greindur nærri getur, en reyndur veit þó betur. Ég hef staðið í eigin atvinnurekstri í yfir 40 ár og gjarnan farið erlendis og viðað að mér hugmyndum um það sem ég vil gera. Ég hef verið í veitingarekstri, Hótel Borg og fleiri stór fyrirtæki sem ég hef staðið að, og alltaf þegar ég geri eitthvað nýtt þá fer ég erlendis með þá sem eiga að stjórna og sýni þeim hvað það er sem ég er að hugsa, svo þeir viti hvað ég er að tala um. Mér datt það í hug varðandi þessa skýrslu og varðandi störf Landhelgisgæslunnar.

fara í flugvélina, fara á skipin bara til að vita um hvað þetta snýst þegar þeir eru að taka ákvarðanir um hvað á að kaupa og hvað á að gera í sambandi við störf Gæslunnar. Það er bara stórmál að hafa reynslu frá eigin hendi.

fólk í minni stöðu, ungt fólk sem er fast á leigumarkaði eða er nýbúið að kaupa sína fyrstu eign, er það kvíðavaldur. Með hærra fasteignamati verður enn erfiðara fyrir ungt fólk að kaupa sér fasteign. Þegar þú ert að leigja og greiðir kannski helming launa þinna í leigu í hverjum mánuði er ekkert grín að safna fyrir fyrstu útborgun sem verður hærri með hverju árinu. Þetta væri minna vandamál ef hér væri heilbrigður leigumarkaður en stjórnvöld hafa lítinn áhuga á að hjálpa leigjendum út úr þessum vítahring. Með hærra fasteignamati hækka líka fasteignagjöldin og fyrir þau okkar sem eru á leigumarkaði þýðir það bara eitt: hærri leigu, enda munu leigusalar auðvitað hækka leiguna í samræmi við hærri gjöld. Hærri leiga þýðir hærri útgjöld sem þýðir enn þá minni líkur á að við náum að safna fyrir útborgun. Þeir jafnaldrar mínir sem náðu að kaupa sér sína fyrstu íbúð í faraldrinum eru margir ekkert í betri stöðu. Þau skuldsettu sig upp í topp með hagstæðum lánum en svo hækkuðu stýrivextir og afborganir þeirra sömuleiðis. Nú sitja þau uppi með gríðarlega há lán og afborganir sem þau eiga erfitt með að standa undir, sem er gríðarlega íþyngjandi fyrir fólk í bágri fjárhagsstöðu, ekki bara ungt fólk. Ég fagna því að mörg sveitarfélög hafa þegar tilkynnt að þau muni lækka fasteignagjöld og færa sig þannig nær Reykjavík sem hefur verið með lægstu álagninguna árum saman en jafnframt vona ég að Reykjavíkurborg grípi til svipaðra ráðstafana og hin sveitarfélögin. Ég vona líka að sú staða sem er komin upp verði stjórnvöldum vakning og þau fari loksins að beita sér af alvöru fyrir betri og heilbrigðari húsnæðismarkaði.

Forseti. Eins og frægt er orðið stendur til að flytja úr landi 200–300 flóttamenn sem hafa verið hér á landi nokkurn tíma. Fyrir stuttu sendu Landssamtökin Þroskahjálp fyrirspurn til stoðdeildar ríkislögreglustjóra varðandi það hvort í þeim hópi fólks sem vísa á frá landinu sé fatlað fólk. Óskað er eftir sundurliðun eftir fjölda, eðli fötlunar og hvort um sé að ræða einstaklinga á eigin vegum eða í fylgd með fjölskyldu og/eða börnum, einnig um hvert standi til að vísa viðkomandi. Stoðdeildin vísaði á Útlendingastofnun sem svaraði með þeim hætti að upplýsingar af þessu tagi væru ekki skráðar með þeim hætti í upplýsingakerfi Útlendingastofnunar að hægt væri að taka saman tölfræðiupplýsingar þar að lútandi. Hvorki stoðdeild ríkislögreglustjóra né Útlendingastofnun gátu þannig svarað því hvort í hópi þeirra flóttamanna sem standa frammi fyrir brottvísun sé fatlað fólk. Að ekki liggi fyrir upplýsingar um hvort fatlað fólk sé í þeim hópi, hversu margir, hvers eðlis fötlun þeirra er og hvort þau séu í fylgd með öðrum eða ekki, er fullkomlega óásættanlegt. Þá gefur það tilefni til efasemda um að fatlað fólk sem brottvísað er njóti viðeigandi aðlögunar í ferlinu, svo sem skylt er að veita samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samkvæmt 31. gr. samningsins ber ríkjum í ofanálag að safna tölfræði um stöðu fatlaðs fólks, en ákvæðið kveður á um að aðildarríkin skuli safna viðeigandi upplýsingum, m.a. tölfræðilegum gögnum og rannsóknargögnum, sem gera þeim kleift að framfylgja samningnum. Aðildarríkin skulu ábyrgjast miðlun fyrrnefndra tölfræðilegra upplýsinga og tryggja fötluðu fólki og öðrum aðgengi að þeim. Ég endurtek: Hvorki stoðdeild ríkislögreglustjóra né Útlendingastofnun gátu veitt svar við því hvort í hópi þeirra flóttamanna sem standa frammi fyrir brottvísun sé fatlað fólk. Af þessu leiðir að allt tal um að mannúð sé höfð að leiðarljósi við þessar brottvísanir er, eins og margt annað sem frá þessari ríkisstjórn kemur, innantómt hjal.

Virðulegi forseti. Í gær barst svar hæstv. forsætisráðherra við skriflegri fyrirspurn um skoðun hennar á hæfi fjármálaráðherra við söluna á Íslandsbanka og hvort ástæða hefði verið fyrir fjármálaráðherra að víkja sæti í því tiltekna máli. Við þekkjum jú öll umræðuna; gagnrýni á að pabbi fjármálaráðherra var í hópi þeirra rúmlega 200 sem bauðst að kaupa í lokuðu útboði. Sú ákvörðun setti fjármálaráðherra í þá stöðu að hafa samþykkt kaup fyrir hönd ríkisins þar sem pabbi hans var á meðal tilboðsgjafa. Sú ákvörðun setti fjármálaráðherra jafnframt í þá stöðu að hafa undirritað samning þar sem pabbi hans var á meðal kaupenda. Fjármálaráðherra hefur sjálfur sagt að hann hafi aldrei hugleitt hæfi sitt í þessu máli, hafi ekki þurft þess. Engin svör fengust þó um það hvers vegna fjármálaráðherra leit svo á að hann væri undanskilinn stjórnsýslulögum í þessu máli.

Telur forsætisráðherra ekki borðleggjandi að fjármálaráðherra hafi verið hæfur við söluna? Treystir hún sér ekki örugglega til að hafa skoðun á því hvort ráðherrann var hæfur í rúmlega 50 milljarða sölu ríkiseigna? Stundum felast stærstu tíðindin nefnilega í því sem ekki er sagt, því sem ekki kemur fram, því sem ekki er orðað. Forsætisráðherra getur ekki svarað beinni spurningu um hæfi formanns Sjálfstæðisflokksins í þessari sölu. Hún segir og svaraði þannig að ráðherra verði að meta hæfi sjálfur, hann verði bara sjálfur að svara því hvort hann var hæfur. Það var svarið og það er nú allt traustið.

Virðulegi forseti. Nú í maí voru tíu ár liðin frá stofnun Austurbrúar. Austurbrú er stofnun sem fellur ekki inn í hefðbundnar skilgreiningar á stofnunum eða hlutverkum þeirra. Hún er fyrsta stofnunin sinnar tegundar hér á landi og er enn í dag að mörgu leyti einstök eftir þessi tíu ár.

Stofnaðilar eru yfir 30. Það hefur ekki alltaf verið einfalt að fara óhefðbundnar leiðir í stjórnsýslunni. Þrátt fyrir stefnu stjórnvalda og mikla hvatningu stjórnvalda um að brjóta niður síló og vinna þvert á skrifstofur og ráðuneyti Stjórnarráðsins getur gengið illa að fá starfsmenn stjórnsýslunnar til að vinna með þeirri hugmyndafræði. Afmælisbarnið hefur samt komið undir sig fótunum og vinnur góð verk. Verkefnin eru m.a. í þjónustu við fjarnema í háskólum, á sviði símenntunar og rannsókna, atvinnuþróunar og markaðssetningar. Þjónustunni er ætlað að stuðla að jákvæðri þróun mannlífs og atvinnulífs á Austurlandi. Austurbrú er með sjö starfsstöðvar og yfir 20 starfsmenn og starfsemin hefur alla tíð byggst á fjarvinnu og dreifðum starfsstöðvum, löngu fyrir Covid.

í tæknifræði heldur áfram. Um er að ræða samstarfsverkefni Austurbrúar, Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri. Kannski að breytingar á skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands séu farnir að skila nýrri nálgun í stjórnsýslunni.

sjö málaflokkum. Það má draga fram áherslu á aukna uppbyggingu, endurbættan húsnæðisstuðning og bætta réttarstöðu og húsnæðisöryggi leigjenda. Þetta er auðvitað ekkert annað en plagg og einhverjir myndu segja að þetta væri enn eitt plaggið og enn ein skýrslan en hún gefur okkur samt mikilvæga yfirsýn. Hún gefur okkur svigrúm og tækifæri til að vinna raunhæfar áætlanir sem við getum svo, bæði ríki og sveitarfélög, fylgt eftir með mjög markvissum aðgerðum. Það er nefnilega þannig, og það kemur skýrt fram í þessari skýrslu frá starfshópnum, að við þurfum að byggja. Við þurfum að byggja meira. Það vantar í dag um 4.500 íbúðir á markaðinn og til viðbótar svo 35.000 íbúðir á næstu tíu árum. Það er ánægjulegt að Samband íslenskra sveitarfélaga ætli að fara að vinna rammasamning sem mun tryggja uppbyggingu 4.000 íbúða til næstu fimm ára og svo 3.500 íbúðir íbúðir næstu fimm árin þar á eftir. Auðvitað er mestur þunginn hér á höfuðborgarsvæðinu og þurfa sveitarfélögin öll sem á þessu svæði eru

en svona mál reyna alltaf á, það er bara þannig. Líka vegna þess að í útlendingamálunum snýst umræðan svo oft um einstök mál á meðan hefur skort á umræðu um hvert beri að stefna í málaflokknum.“ Hér snýr hæstv. forsætisráðherra öllu á haus. Þessi ríkisstjórn hefur í fjórgang lagt fram frumvarp um breytingu á lögum um útlendinga sem hefur það eina markmið að skerða réttindi flóttafólks, auðvelda og flýta brottvísunum. Stefna Katrínar Jakobsdóttur og ríkisstjórnar hennar birtist auðvitað í því hverju þau hleypa í gegnum ríkisstjórn í þessum efnum. Í hvert sinn af þessum fjórum skiptum sem þau hafa lagt fram þetta kýrskýra stefnuplagg sitt hefur orðið mikil umræða, bæði á þingi, sem hefur rætt stefnu ríkisstjórnarinnar í rúmar 13 klukkustundir, og í samfélaginu öllu, þar sem biðlað hefur verið til ríkisstjórnarinnar um að henda þessu frumvarpi rakleiðis á ruslahaugana.

veit auðvitað að það er algjörlega augljóst að markmiðið með útlendingafrumvarpinu er einmitt að kæfa umræðu og mótmæli um þessi einstöku mál sem hún gerir athugasemd við að séu rædd. Frumvarpið á jú að gulltryggja það að flóttafólk myndi ekki tengsl við íbúa hér á landi með því að gera Útlendingastofnun fært að vísa öllum flóttamönnum sem fengið hafa vernd, t.d. í Grikklandi, rakleiðis úr landi áður en nokkur íbúi þessa lands fær tækifæri til að kynnast þeim. Forseti. Stefnan er skýr: Þessi ríkisstjórn er fjandsamleg fólki á flótta. Það sanna einstöku málin, en líka ferföld tilraun Katrínar Jakobsdóttur, ríkisstjórnar hennar, til að svipta flóttafólk þeim litla möguleika sem það þó á til að fá hér skjól.

og fiskeldi. Þar má sjá að þessar greinar skila þjóðarbúinu umtalsverðum tekjum. Í greiningunni má líka sjá að skipting tekna milli ríkis og sveitarfélaga er verulega skökk og hallar þá á sveitarfélögin. Hlutdeild sveitarfélaga í heildargjaldtökunni í sjávarútvegi og fiskeldi hefur verið 29% á árunum 2016–2020. Útflutningsverðmæti eldislax jukust um 29% á milli ára og fór vægi hans í 70% útflutningsverðmætis eldisafurða á síðasta ári. Nú er svo komið að útflutningur á eldislaxi skilar næstmestum verðmætum allra fisktegunda sem fluttar eru frá landinu. Á Vestfjörðum eru sveitarfélögin sem hýsa starfsemina í vexti og sá vöxtur kallar á mikla innviðauppbyggingu. Virðulegi forseti. Sveitarfélögin bera hitann og þungann af uppbyggingu innviða og því er krafa þeirra að þau fái stærri hlut af gjaldtöku sveitarfélaga.

Það er mikilvægt að hæstv. matvælaráðherra nái að raungera stefnu stjórnvalda um að greina þjóðhagslegan ávinning fiskeldis sem og ávinning þeirra byggðarlaga þar sem fiskeldi er stundað. Þá segir í stefnu stjórnvalda að skoða þurfi sérstaklega gjaldtöku af fiskeldi og skiptingu þeirra gjalda sem til falla. Það er mikilvægt að matvælaráðherra hefur þegar hrundið því af stað að mynda stefnu um fiskeldi á landinu og inniheldur þessi breyting það

sem á rót sína að rekja til kristilegra viðhorfa til einstaklingsins og samfélagsins. Það er mikilvægt að þessi viðhorf fái að heyrast á Alþingi. Við sem þjóð stöndum á sögulegum og menningarlegum grunni kristinnar trúar og gilda. Íslenskt samfélag og kristinn siður og gildi eiga enn sem áður samleið. Í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í október 2012 vildi meiri hluti þjóðarinnar, eða 51%, ákvæði um þjóðkirkju í stjórnarskrá. Stjórnvöldum ber skylda til að styðja og vernda þjóðkirkjuna. Um það er kveðið á í stjórnarskránni. Ég vil nota hér tækifærið og þakka forsætisráðherra sérstaklega fyrir hennar stuðning við þjóðkirkjuna í orði og verki. Undir forystu forsætisráðherra hefur verið endurnýjað kirkjujarðasamkomulag ríkis og kirkju sem reynst hefur kirkjunni traustur bakhjarl og hefur gegnt lykilhlutverki í að skapa henni fjárhagslegt sjálfstæði og öryggi. Frú forseti. Það er ákaflega dapurlegt og í raun sorglegt að sjá hvernig forsætisráðherra hefur upp á síðkastið mátt sitja undir rætinni illmælgi af hálfu sóknarprests vegna ákvarðana yfirvalda í útlendingamálum. Það er einsdæmi að vígður þjónn þjóðkirkjunnar skuli vega svo ómaklega að forsætisráðherra Íslands. Umræddur þjóðkirkjuprestur, sem fengið hefur ávítur frá biskupi Íslands, mætti eins og aðrir sem láta sig þennan málaflokk varða íhuga að málsmeðferð er bundin í lögum, samþykktum af Alþingi. Íslenskir ráðamenn, þar á meðal ráðherrar ríkisstjórnarinnar, hafa enga heimild að lögum til að víkja frá niðurstöðum sjálfstæðra stofnana sem unnið hafa úr málum samkvæmt þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar um réttláta málsmeðferð og réttaröryggi. Við búum við lögmæta skipan mála. (Forseti hringir.) Ísland er réttarríki en ekki ríki geðþóttavalds og lögleysu.

Þá var ekki síður gott að heyra að félag flugfreyja hefur náð góðum samningum við flugfélagið fyrir bæði flugfreyjur og -þjóna. Þetta er algjörlega ný staða í ferðaþjónustu á Norðurlandi og fyrsti vísirinn að áframhaldandi uppbyggingu á Norðurlandi sem áfangastaðar í kjölfar heimsfaraldursins. Það er gríðarlega mikilvægt ef við viljum tryggja sjálfbæra ferðaþjónustu á Íslandi að við byggjum undir hana á heilsársgrundvelli, að hér sé fólk jafnt á ferð og flugi þegar dagarnir eru stuttir og snjór yfir öllu og líka þegar sólin skín næturlangt. Þá er sömuleiðis mikilvægt að stuðla að uppbyggingu um land allt. Alþjóðaflug inn á Akureyri er liður í því og mun stuðla að sanngjarnri dreifingu ferðamanna og tel ég næsta víst að þeim muni fjölga á áður fáfarnari stöðum. Þá er frekari dreifing ferðamanna liður í því að fjölga störfum þar sem þeirra er þörf en víða í fámennari sveitum landsins hefur skort á atvinnuuppbyggingu síðustu áratugi. Þá gefur það augaleið að þjónusta til handa ferðamönnum er aukin þjónusta við heimamenn og getur átt við allt frá lengri opnunartímum í verslunum til fjölbreyttari afþreyingar. Í þessu samhengi verð ég líka að segja að við verðum að sjá til þess t.d. að demantshringurinn sé fær stærstan hluta ársins enda stór partur af því að laða að ferðamenn. Forseti. Ég fagna þessari fjárfestingu í ferðaþjónustu á landsbyggðinni og tel hana vera mikið happ fyrir land og þjóð. Þá tel ég innviði bæði á Norður- og Austurlandi ágæta með tilliti til fjölbreytni og þjónustu. Mikilvægt er samt sem áður að styðja við heilsársuppbyggingu ferðaþjónustunnar í kjördæminu og vil ég líka minna á að Egilsstaðaflugvöllur skiptir þar máli. Í kjördæminu er að finna nokkur af helstu skíðasvæðum landsins sem ég tel að draga muni erlenda ferðamenn að í enn meira mæli en áður.

Frú forseti. Ég kem hér upp til að vekja athygli þingheims á máli sem ég og aðrir í þingflokki Viðreisnar, ásamt öllum í þingflokkum Samfylkingar og Pírata, lögðum fram rétt í þessu. Í því er lagt til að Alþingi álykti að fela dómsmálaráðherra að tryggja að stofnanir sem undir ráðuneytið heyra sendi umsækjendur um alþjóðlega vernd ekki til Grikklands, Ítalíu eða Ungverjalands, óháð því hvort viðkomandi hafi þegar hlotið þar alþjóðlega vernd eða ekki. Ástæðan fyrir þessu er afar einföld og skiljanleg. Við viljum ekki að íslenska ríkið sendi fólk í óboðlegar og jafnvel hryllilegar aðstæður í þessum löndum því að það er ómannúðlegt og einfaldlega ljótt að gera það. Þetta á sér reyndar stoð í íslenskum lögum þar sem bann er lagt við því að vísa fólki á brott eða endursenda þangað sem lífi þess eða frelsi kann að vera stefnt í hættu. Í síðustu viku lögðu sömu þingflokkar ásamt Flokki fólksins fram aðra tillögu sem sneri sérstaklega að þeim hópi sem sótti um vernd á meðan faraldurinn geisaði í því skyni að stöðva fordæmalausa fjöldabrottvísun. Það er löngu tímabært að Ísland, og reyndar mörg önnur ríki Evrópu, þar með talin Norðurlöndin, hætti að útvista ábyrgð sinni á þeim flóttamannavanda sem heimsbyggðin glímir við, útvista honum til landa sem fá vandann í fangið vegna landfræðilegrar legu sinnar en hafa hvorki burði né getu til að ráða við ein. Ég endurtek það sem ég hef áður sagt í þessum ræðustól: Við sem sitjum í þessum sal og eigum börn, systkini, foreldra og vini þurfum að spyrja okkur þeirrar spurningar hvort við myndum sjálf vilja láta senda okkur og fólkið okkar í óboðlegar aðstæður. Myndum við sjálf vilja að börnin okkar yrðu rifin upp úr öruggu umhverfi og send í aðstæður þar sem óöryggið er algert og varla húsaskjóli að hafa? Nei, við myndum ekki gera það og nákvæmlega þess vegna eigum við ekki að senda annað fólk í þessar aðstæður.

Þetta kemur fram í nýrri Hagsjá Landsbankans. Formaður Samiðnar, sambands iðnfélaga, segir þörf á átaki í menntakerfinu svo fleiri geti menntað sig í iðngreinum. Laus störf í byggingariðnaði hafa frá árinu 2019 verið 6,4% að meðaltali, sem eru um 1.000 störf. Í Hagsjá Landsbankans segir að greinin skilji sig frá annarri starfsemi að því leyti að litlar sviptingar hafi verið og vantað hafi töluverðan fjölda til starfa allt tímabilið. Mikill skortur er á íbúðum um allt land og sérstaklega vantar húsnæði á höfuðborgarsvæðinu.

Á síðasta ári voru u.þ.b. 700 nemar sem komust ekki inn í iðnskóla. Oft eru það menn sem eru hálfnaðir að læra en fá ekki inni í skólunum. Það er alltaf verið að tala um að efla iðn- og starfsnám en lítið gerist. Hæstv. forseti. Á síðasta kjörtímabili talaði menntamálaráðherra sí og æ um að mikil sókn í móttöku iðn- og tækninema væri í gangi í ráðuneytinu. Samt er staðan þessi: 700 nemar komast ekki í iðnnám þegar iðnaðarmenn vantar um allt land. Það er ekki vænlegt til árangurs þegar aðgerðapakkar ráðherra og ríkisstjórnar eru ekkert nema umbúðir, skreyttar með fallegum pappír en engu innihaldi.

Það felur í sér skattafslátt í tengslum við framkvæmdir og viðhald á húsnæði. Í svarinu kemur fram að ríkissjóður hafi orðið af 15 milljörðum kr. vegna Allir vinna og hefur þriðjungur runnið til byggingarfyrirtækja. Höfum í huga að helstu rökin fyrir þessu úrræði voru að auka svigrúm venjulegs fólks til að ráðast í framkvæmdir og koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi. Ég áttaði mig ekki á því, virðulegi forseti, að koma þyrfti í veg fyrir svartar greiðslur frá byggingarfyrirtækjum. Er mikið um umslagsgreiðslur fyrirtækja sín á milli sem réttlæta 5 milljarða kr. skattafslátt? Byggingarstarfsemi er ein fárra atvinnugreina þar sem rekstrarafgangur jókst á tímum heimsfaraldurs og var afkoma greinarinnar á tímabilinu sú besta á öldinni. Þetta er ótrúleg forgangsröðun þensluhvetjandi fjármagns á viðkvæmum tímum. Í svari fjármálaráðuneytisins má einnig finna greiningu á einstaklingum sem nýttu úrræðið eftir tekjutíundum. Í einhverjum tilvikum sækja húsfélög líka um úrræði fyrir einstaklinga, en ekki er hægt að sjá dreifingu í hópi þeirra. En í hópi einstaklinga kemur í ljós að 54% af skattafslættinum runnu til tekjuhæstu 10 prósentanna og 84% til einstaklinga í efstu 30 Þetta er kunnuglegt stef, virðulegi forseti, enda keimlíkt tölum um nýtingu annars skattafsláttarúrræðis. Helmingur skattafsláttar vegna greiðslna séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán hefur líka runnið til efstu 10% í landinu. Þessari þróun er ekki lokið. Ef áætlanir ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur ganga upp verða tekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu þær lægstu á öldinni eftir skattalækkanir undanfarinna ára sem hafa fjarlægt hátt í 50

Svar heilbrigðisráðherra var á þá leið að rekstur sjálfstæðrar heilsugæslu gæti verið álitlegur kostur og nefndi sérstaklega Suðurnesin. Ég vil leyfa mér að fagna þessu viðhorfi ráðherra sem kemur fram í þessu svari. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur í gegnum tíðina glímt við verulegan vanda um árabil af ýmsum orsökum, m.a. vegna mönnunarvanda og fjárskorts þar sem fjárheimildir hafa ekki verið í neinu samræmi við fjölgun íbúa á svæðinu. Þetta hefur m.a. valdið því að þúsundir íbúa velja að sækja sér þjónustu til einkarekinnar heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu sem aftur veldur auknu álagi þar. Með nýju fjármögnunarlíkani fyrir heilsugæslustofnanir á landsbyggðinni er kominn tími til að heimila rekstur sjálfstætt starfandi heilsugæslu þar eins og viðgengist hefur á höfuðborgarsvæðinu um árabil. Ef hægt verður að leysa vandamál heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum með slíkri heimild er til mikils unnið. Fólk á landsbyggðinni á ekki að þurfa að ferðast langar leiðir til þess eins að fara til heimilislæknis og ég efa að fólk á höfuðborgarsvæðinu myndi láta slíkt yfir sig ganga. Að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu er réttlætismál sem landsbyggðirnar eiga að njóta ekki síður en höfuðborgarsvæðið. Yfirlýsing heilbrigðisráðherra um að það gæti verið skynsamlegt að bjóða út rekstur heilsugæslu á Suðurnesjum markar því tímamót í mínum huga og vil ég hvetja heilbrigðisráðherra áfram til góðra verka. Það mun ekki standa á þingflokki Viðreisnar að vinna að slíku máli.

Þetta þýðir á mannamáli að þeir verst settu eru settir beint í sárafátækt og þá á sama tíma og kvótakóngar græða á tá og fingri á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar og borga lítið sem ekkert í gjöld af ofurgróðanum.

Slæmt er þeirra ranglæti en verra er svokallað réttlæti, réttlæti sem kemur bara fram rétt fyrir kosningar og eru innantóm loforð um að nú sé þeirra tími kominn. Allt fer á sömu leið áður: Auðurinn streymir beint í vasa auðmanna.

í þeim greinum frumvarpsins sem þarfnast frekari skoðunar. Það eru þær greinar sem varða skilyrði skipunar í þennan Félagsdóm. Ég tel fulla ástæðu til að rýna þá þætti frumvarpsins betur

Virðulegi forseti. Í gærkvöldi mælti ég fyrir nefndaráliti velferðarnefndar um Félagsdóm. Líkt og hv. þingmenn sem hingað hafa komið hafa nefnt þá met ég umræðuna þannig að mikilvægt sé að málið fari til velferðarnefndar milli 2. og 3. umr. þar sem skýra þurfi frekar nokkur atriði er varða röksemdirnar á bak við skipan dómsins eins og þar er lagt til. Ég legg því til að málið fari aftur til velferðarnefndar hér í dag.

varðandi skipan í Félagsdóm. Það er mikilvægt að þau atriði séu hafin yfir allan vafa þannig að við fögnum því að verið sé að kalla þetta mál inn til nefndar. Við munum sitja hjá í þeim atkvæðum þar sem þetta á við, þessi ágreiningsefni, en að öðru leyti styður þingflokkur Pírata þetta mál.

Þar vísa ég ekki einungis til yfirstandandi innrásar Rússlands í Úkraínu heldur áhrifanna sem þessi ógnvænlegustu hernaðarátök sem átt hafa sér stað í álfunni frá lokum seinni heimsstyrjaldar hafa haft, m.a. í okkar nærumhverfi. Innrás Rússlands í Úkraínu hefur sett í uppnám hina viðteknu reglu og grundvallarákvæði sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem undantekningarlítið hefur verið virt undanfarna áratugi í alþjóðlegum stjórnmálum; að innrásarstríð í landvinningatilgangi sé ekki umborið. Afleiðingar stríðsins ná langt út fyrir okkar heimshluta, m.a. vegna þeirra ískyggilegu áhrifa á fæðuöryggi sem hernaðar Rússlands hefur. Virðulegur forseti. Tvö Norðurlandanna, Finnland og Svíþjóð,

Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar þar sem leitað er eftir heimild Alþingis til að staðfesta fyrirhugaða viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn frá árinu 1949 þegar þeir liggja fyrir. Viðbótarsamningarnir varða aðild Finnlands og Svíþjóðar að Atlantshafsbandalaginu. Fái ríkin aðild eins og stefnt er að mun það skila miklum ávinningi, bæði fyrir ríkin tvö og öll bandalagsríki, og Finnland og Svíþjóð munu njóta þeirra varnarskuldbindinga Norður-Atlantshafssáttmálans sem fram kemur í 5. gr. hans. Þá munu varnir og fælingarmáttur bandalagsríkjanna í heild styrkjast og þar með öryggi ríkja á norðurjaðri bandalagsins, því bæði Finnland og Svíþjóð hafa yfir öflugum herjum að ráða. Þessi afdrifaríku skref munu hafa víðtæk og jákvæð áhrif á norrænt varnarsamstarf sem hefur hingað til verið miklu umfangsminna en það rótgróna samstarf sem ríkin fimm hafa átt á sviði menningar, félagsmála, umhverfismála og heilbrigðismála, svo fátt eitt jafnvel þótt norrænu samstarfi um öryggis- og varnarmál hafi einnig vaxið fiskur um hrygg. Í því samhengi má einnig nefna vaxandi samvinnu á ýmsum sviðum milli Norðurlandanna fimm og vinaþjóða okkar í Eystrasaltinu, Eistlandi, Lettlandi og Litháen. Milli þessara átta ríkja er sterkur þráður sem skiptir miklu máli að hlúa að og treysta. Ég vil hér nota tækifærið og fagna því að umsókn og Finna og Svía um aðild að Atlantshafsbandalaginu skuli nú komin fram óska þessum nágranna- og vinaþjóðum okkar til hamingju með þá ákvörðun og þann áfanga. Forsætisráðherrar Íslands, Danmerkur og Noregs hafa lýst stuðningi við umsóknina og það hafa utanríkisráðherrar ríkjanna sömuleiðis gert. Með aðild Finnlands og Svíþjóðar að bandalaginu mun hverfa ákveðin óvissa sem hefur ríkt um alþjóðlega stöðu þeirra og varnir kæmi til þess að öryggi þeirra yrði ógnað. Aukinn fyrirsjáanleika í öryggis- og varnarmálum á Eystrasaltssvæðinu verður því heilladrjúgt skref í þágu friðar og aukins stöðugleika í okkar heimshluta. Þá tel ég rétt að fagna þeim yfirlýsingum fjölmargra bandalagsríkja að þau muni taka þátt í að tryggja öryggi Svíþjóðar og Finnlands þar til aðildin er frágengin. Virðulegur forseti. Eins og flestum er kunnugt stóðu vonir til þess að aðildarviðræður gætu hafist nánast samstundis og umsóknirnar bárust. Þá var einnig gert ráð fyrir að slíkar viðræður gengju mjög fljótt fyrir sig. Sú staða er uppi nú að 29 af 30 aðildarríkjum bandalagsins hafa þegar lýst stuðningi við umsóknirnar en eitt aðildarríki, Tyrkland, hefur ekki talið sér fært að gefa samþykki fyrir því að sú vinna geti hafist. Ég get ekki annað sagt hér á þessum tímapunkti en að ég voni að lausn finnist á því fljótlega. Í því samhengi er rétt að geta þess að ákvörðun mín um að leggja fram þessa þingsályktunartillögu nú er í samræmi við þann einbeitta ásetning okkar Íslendinga að sýna stuðning við umsóknirnar í verki. Í þessum efnum erum við samferða frændþjóðum okkar í Noregi og Danmörku en þingleg meðferð á sambærilegum tillögum er að hefjast í báðum þessum ríkjum og er þar einnig fylgt þeirri aðferð að fara fram á samþykki út frá því hvernig hugsanlegir aðildarsamningar munu líta út en þeir fylgja jú mjög föstu formi. Þegar þær hefjast er þess vænst að aðildarviðræðurnar gangi hratt fyrir sig. Finnland og Svíþjóð hafa í raun uppfyllt langflest skilyrði aðildar nú þegar, þau hafa t.d. verið aðilar að samstarfi í þágu friðar sem hefur verið við lýði frá árinu 1994 og tekið þátt í heræfingum og friðaraðgerðum víða um heim með bandalaginu. Eins minni ég á að bæði Finnland og Svíþjóð hafa tekið þátt í æfingum á Íslandi tengdum loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. Þá er mikilvægt að hafa í huga að Atlantshafsbandalaginu er ætlað að standa vörð um öryggi ríkja sem deila sameiginlegum gildum um lýðræði, einstaklingsfrelsi og réttarríki. Við blasir að Svíþjóð og Finnland eru framarlega hvað þessi sameiginlegu gildi varðar. Ísland hefur síðustu áratugina staðfest og fullgilt fjölmarga samninga um stækkun bandalagsins. Við stofnun þess voru bandalagsríkin 12 og um hálfrar aldar skeið bættust aðeins fjögur ný ríki við. Nú eru þau alls 30 og eru þar á meðal ríki sem áður voru hluti af Sovétríkjunum, t.d. Eystrasaltsríkin þrjú, en einnig fjölmörg ríki sem lutu óbeinni stjórn Sovétríkjanna eða voru undir miklum áhrifum þeirra. Að loknum aðildarviðræðum er stefnt að því að gengið verði frá viðbótarsamningum við ríkin tvö. Samningar um aðild að bandalaginu verði því tilbúnir til undirritunar sem fyrst en að því loknu taki við fullgildingarferli, fyrst í öllum bandalagsríkjunum 30 en síðan í Finnlandi og Svíþjóð.

Virðulegur forseti. Ísland hefur ávallt skipað sér í hóp þeirra ríkja sem hafa lagt áherslu á að bandalagið stæði opið þeim lýðræðisríkjum sem sækjast eftir inngöngu að því tilskildu að þau uppfylli öll viðeigandi skilyrði. Þannig hefur Ísland staðfastlega stutt þá stækkun bandalagsins sem átt hefur sér stað í áföngum frá því að ríkin voru 12 við stofnun þess árið 1949. Við höfum litið svo á að með útvíkkun bandalagsins myndum við renna frekari stoðum undir stöðugleika og frið í Evrópu en sömuleiðis að treysta grunnhugmyndir lýðræðis, mannréttinda og réttarríkis í sessi. Markmið stækkunar er því aldrei og er ekki að ógna öðrum ríkjum heldur viljum við standa vörð um rétt ríkja til að ráða sínum málum sjálf, þar með talið að kjósa sér samstarfsaðila í varnar- og öryggismálum með gagnkvæma hagsmuni þeirra og samstarfsaðilanna í huga. Eins og ég gat um áður hafa Finnland og Svíþjóð þegar lagt af mörkum í samstarfi við ríki Atlantshafsbandalagsins. Eins til viðbótar vil ég láta þess getið að verði ríkin tvö aðilar munu þau sjálf greiða kostnað við aðlögun eigin varna að samræmdu varnarkerfi bandalagsins. Þótt gera megi ráð fyrir að varnaráætlanir bandalagsins taki tillit til áætlana Finnlands og Svíþjóðar líkt og annarra ríkja munu núverandi bandalagsríki ekki þurfa að auka útgjöld sín til varnarmála eða bera viðbótarkostnað af inngöngu Finnlands og Svíþjóðar. Virðulegi forseti. Það er von mín að þessi tillaga til þingsályktunar verði skjótt tekin fyrir í utanríkismálanefnd þingsins. Með heimild þingsins verðum við í stakk búin til að hraða staðfestingarferlinu af okkar hálfu enda liggur fyrir að ríkin eru þegar í stakk búin að uppfylla inntökuskilyrði. Ég minni hér á að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins stendur fyrir dyrum í Madrid í lok júní. Ég tel að það væri sterk vísbending um óbilandi stuðning Íslands við hinar norrænu grannþjóðir okkar að Alþingi samþykki hið fyrsta þessa heimild. Hér eru miklir hagsmunir í húfi og mikilvægt tækifæri fyrir Ísland að leggja sitt lóð á vogarskálarnar í þágu öryggis og friðar í okkar heimshluta. Á þessum tímum þegar friðsamar grannþjóðir okkar og nágrannar í Evrópu upplifa á eigin skinni ógn og óvissu tel ég rétt að við Íslendingar, ríkisstjórn Íslands og Alþingi sýnum samhug og samstöðu í verki. Það gerum við m.a. með því að samþykkja þessa heimild bæði hratt og vel með góðum óskum.

það sem hæstv. ráðherra nefndi um mikilvægi þess að Ísland sýni áfram óbilandi stuðning sinn við vinaþjóðir okkar á Norðurlöndum og að ríkisstjórn Íslands og Alþingi, eins og hæstv. ráðherra orðaði það, sýni samhug og samstöðu í verki í þessu máli. Ég vænti þess að Alþingi geri það að langmestu og líklega að öllu leyti. En hvað með ríkisstjórnina? Er ríkisstjórn Íslands einhuga um ekki bara mikilvægi þess að Finnland og Svíþjóð verði aðilar að Atlantshafsbandalaginu heldur að Ísland sé það líka? Það er ekki að ástæðulausu sem ég spyr. Utanríkismálanefnd Alþingis fór í afar áhugaverða heimsókn til þjóðþinga og ráðherra í Eistlandi og Finnlandi fyrir skömmu síðan þar sem þessi mál voru til umræðu

Þótt þeir kynnu að meta stuðning Íslands þótti þeim skrýtið að hafa heyrt af því að það væri ekki eindrægni, svo ég vitni í orð hæstv. ráðherra, um afstöðu Íslands sjálfs til aðildar að Þetta skiptir því máli í þessu samhengi eins og við heyrðum frá þessum norrænu þingmönnum sem lögðu mikla áherslu á eindrægni og samstöðu þar í landi um aðild að NATO.

Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin starfar eftir þjóðaröryggisstefnu sem við höfum sett okkur þar sem aðild að Atlantshafsbandalaginu er hornsteinn þeirrar stefnu og um það ríkir nákvæmlega enginn ágreiningur í ríkisstjórn Íslands.

Þannig að það er hvorki vandkvæðum bundið að starfa eftir þjóðaröryggisstefnu þar sem aðild að bandalaginu er hornsteinn hennar né heldur að vinna eftir því, hvort sem það er

hvorki á milli aðildarríkjanna, innan ríkisstjórnar eða okkar við okkar fólk í Brussel sem þar starfar hjá Atlantshafsbandalaginu. Þannig að þótt það kunni að þykja áhugavert eða vekja spurningar einhvers staðar um stefnu eins flokks í ríkisstjórn þá hefur þessi ákvörðun legið fyrir í öll þessi ár og eftir henni er starfað af miklum heilindum. Mér hefur þótt forsætisráðherra standa sig með stakri prýði að setja þjóðaröryggisstefnu fremst og tala út frá henni sem þjóðarleiðtogi okkar hér og leiðtogi ríkisstjórnarinnar og það hefur einfaldlega ekki verið neinum vandkvæðum bundið. Þetta er mikið alvörumál og ánægjulegt að Ísland skuli standa svona vel við bakið á nágrannaþjóðum okkar á Norðurlöndum og þess vegna ætla ég að halda aftur af mér með að fara of mikið út í innanlandspólitíkina. En það er samt ekki hægt að líta fram hjá því að hér lýsir hæstv. utanríkisráðherra Íslands því yfir að það sé ánægjulegt að aðrir ráðherrar í ríkisstjórninni, sérstaklega hæstv. forsætisráðherra, skuli leyfa sér að líta fram hjá eigin stefnu og fylgja annarri stefnu en vera samt enn þá fylgjandi sinni stefnu. Þetta er ekki mjög traustvekjandi, frú forseti, í afstöðu Íslands til þessa stóra máls, sem er NATO og aðild okkar og annarra þjóða, ekki hvað síst auðvitað Norðurlandaþjóðanna núna

kom fram í máli ráðherrans er eindreginn stuðningur við þessa aðild, þessa viðbót við NATO, frá að því er virðist öllum þjóðum nema Tyrklandi.

En ég ætla ekki að fara nánar út í stefnu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um varnar- og öryggismál. Varðandi síðari spurninguna þá eru spurninguna þá eru þetta þannig vangaveltur að mér þætti óábyrgt af mér að standa hér og svara í einhverjum viðtengingarhætti um einhverja stöðu sem alls ekki er upp komin.

þessa atburðarás sem, rétt eins og hv. þingmaður sagði, er auðvitað stórmál og mjög alvarlegt mál og mikið mál að tvö ríki séu að sækjast eftir aðild að Atlantshafsbandalaginu eftir allt sem á undan er gengið og það sem breyttist 24. febrúar síðastliðinn. En það er sú staða sem uppi er núna. Hún er á mjög viðkvæmu stigi og fólk að leggja sig fram um að leysa þá stöðu

Þangað til annað kemur í ljós þá mun ég tala með þeim hætti að ríkin verði 32, vonandi sem allra, allra fyrst.

undirstrika og taka undir orð hæstv. ráðherra sem hefur haldið afskaplega vel á þessu máli fyrir Íslands hönd. Ég vil taka undir þessa samstöðu og eindrægni með því að liðka snarlega hér fyrir í þinginu og styðja mjög eindregið umsóknir Finnlands og Svíþjóðar í varnarbandalagið NATO. Þar hefur ráðherrann ótvíræðan stuðning okkar í Viðreisn og fleiri flokka,

Moldóvu, Georgíu, en líka Eystrasaltsríkin á sínum tíma og núna Finnland og Svíþjóð, hvar þau telja öryggi sínu og fullveldi best borgið og það er í samfélagi og samstarfi vestrænna lýðræðisþjóða eins og við gerum í gegnum NATO. Við vitum það alveg að Georgía og Moldóva uppfylla ekki, sérstaklega ekki Georgía, öll skilyrði sem NATO setur vegna landamæraágreinings, en sá

Moldóva er ekki umsóknarríki. Við höfum sagt og munum gera það áfram að við styðjum í raun að bandalagið sé með opnar dyr gagnvart aðildarumsóknum.

En það er veruleikinn sem blasir við og gerir málið flóknara. Það þarf síðan auðvitað, gagnvart Georgíu eins og öðrum ríkjum, samþykki allra ríkja ríkja og það ferli tekur einfaldlega tíma. En við höfum verið mjög skýr með það að dyrnar að dyrnar séu opnar gagnvart þeim ríkjum sem það kjósa og taka ákvörðun um að vilja sækjast eftir aðild og við munum áfram, hér eftir sem hingað til, tala þannig á þeim vettvangi.

vona það að NATO-ríkin eða NATO hugsi sig um hvað það varðar hverjir setja í rauninni skilyrðin. Segjum að Rússarnir hefðu tekið upp á því korteri fyrir umsókn Finna að fara inn í lítinn hluta í Finnlandi. Þá hefðu þeir gert Finnland, samkvæmt okkar eigin reglum,

á þessum tíma. Mér finnst algerlega óviðeigandi hvernig Tyrkland hefur komið fram nákvæmlega í þessu umsóknarferli. Það kemur augljóslega fram að við erum ekkert í fyrsta sinn að tala um stækkun á NATO,

Þess þá heldur er óþolandi að lesa um það í blöðum og skynja að það séu raddir, íhaldssamar, afturhaldssamar, úreltar raddir innan flokka sem eru að reyna að réttlæta gjörðir Rússa

Almennt er það gagnlegt að tala skýrt en ekki hefði hvarflað að þeirri sem hér stendur að vera sett í þá stöðu að þurfa að gera það á þessum tíma um þessi mál.

ákveðin samfélagsgerð og það sem menn telja sig geta komist upp með, snýr einhvern veginn alltaf aftur, líka þegar maður heldur að það muni ekki gera það.

einhverjum kunni að þykja það ekki skipta mjög miklu máli yfir höfuð hvað Ísland segir, við séum svo smá og við séum svo fá, við séum svo langt í burtu, við séum ekki með her

sem hefur sama sæti við borðið og öll hin, eitt sæti eins og hin stóru, eigi einmitt og hafi ríkari siðferðislega skyldu til að nota rödd sína og segja hluti sem þarf að segja,

þá sinni ég því hlutverki af mikilli og einlægri auðmýkt en geri það glöð að segja hluti upphátt og segja þá skýrt.

Frú forseti. Það eru mikil heimssögulegu tíðindi að Svíþjóð og Finnland skuli nú hafa sótt um aðild að NATO enda hafa þessi ríki, reyndar með ólíkum hætti, haft hlutleysi sem hornstein utanríkisstefnu sinnar, en nú hafa mál því miður skipast þannig í Evrópu að þessi ríki telja sér ekki stætt á öðru en að bindast samtökum við aðrar þjóðir Evrópu og Bandaríkin um varnir sínar. Slík er ógnin sem þau telja að sér steðja vegna útþenslustefnu Rússa. Samfylkingin styður þessa tillögu og vill greiða fyrir því að þessi umsókn verði afgreidd hratt og örugglega, enda er það fagnaðarefni að akkúrat þessar þjóðir bætist í þennan félagsskap. Það er talað um það í greinargerð að þessi ríki eigi bæði hugmyndafræðilega samleið með grunngildum Atlantshafsbandalagsins, en þar segir, með leyfi forseta, „að aðilar samningsins lýsi yfir tryggð við markmið og meginreglur sáttmála Sameinuðu þjóðanna og ósk sinni um að lifa í friði við allar þjóðir og allar ríkisstjórnir“ og að markmið samningsins sé að varðveita „sameiginlega arfleifð og menningu, er hvíla á meginreglum lýðræðis, einstaklingsfrelsi og lögum og rétti“. Það má auðvitað alltaf deila um það hversu vel hefur alltaf tekist til hjá aðildarþjóðum NATO og jafnvel í bandalaginu í heild sinni að uppfylla þessi markmið en það er hins vegar alveg ljóst að aðild Finna og Svía mun verða til þess að styrkja þau. Það er líka ástæða til að ætla að innan bandalagsins muni styrkjast sú sýn norrænna þjóða að best fari á því að finna friðsamlegar lausnir á ágreiningi þjóða og að vænlegast til að stuðla að öryggi og friði í heiminum sé að auka jöfnuð milli þjóða, innan einstakra ríkja, jöfnuð og réttlæti. Frú forseti. Samfylkingin styður bæði í orði og verki aðild okkar Íslendinga að NATO. Við erum vissulega vopnlaus og friðsöm þjóð er ekki sagt að við þurfum ekki að gæta að varnarhagsmunum okkar og við getum einfaldlega ekki látið sem heimurinn komi okkur ekki við. Ógnirnar sem steðja að nútímasamfélögum eru vissulega fleiri og flóknari en þær voru þegar bandalagið var myndað. Við kjarnorkuógnina hefur nú bæst sú ógn að það er hægt að ráðast á innviði ríkja, á innviði samfélaga og hernaðurinn getur birst okkur stundum í líki upplýsingaóreiðu eða markvissra falsfrétta. Ólíkar varnir eiga að sjálfsögðu við þar. En eftir sem áður hljótum við Íslendingar að skipa okkur í sveit með rótgrónum lýðræðisþjóðum sem hafa bundist samtökum um að styrkja varnir sínar gegn hernaðarlegum ógnum, hvernig sem þær svo birtast. Þó að við höfum ekki á að skipa her og það standi ekki til að stofna her hér á landi þá getum við og eigum að beita okkur innan NATO með margvíslegum öðrum hætti. Við höfum þar rödd og við eigum að nota hana. Við eigum að láta í okkur heyrast. Nú þegar það lítur þannig út að frændþjóðum okkar fjölgi innan bandalagsins ætti það að styrkja þessa rödd okkar. Það er því í samræmi við þjóðarhagsmuni okkar að vera í sem nánustum tengslum við frændþjóðir okkar og lýðræðisríki í Evrópu. Þá er líka full ástæða til að nota þetta tækifæri til að minna á að öflugasta og skilvirkasta samstarf Evrópuþjóða, ekki síst á sviði lýðræðis, frelsis og friðar, á sér stað innan Evrópusambandsins. Þar eigum við Íslendingar að sjálfsögðu að vera með fulla aðild með grönnum og vinum frekar en tvístígandi áratugum saman í gættinni. Frú forseti. Um tildrög þessarar umsóknar þarf ekki að fara sérstaklega mörgum orðum. Hafi Rússar talið sér standa ógn af NATO og vaxandi styrk og umsvifum bandalagsins í kringum sig verður seint sagt að innrásin í Úkraínu hafi orðið til þess að draga úr því. Þvert á móti varð hún til þess að þjóðum bandalagsins mun fjölga í hópi nágranna Rússa, fyrir utan auðvitað allan þann skaða, þann óheyrilega skaða og harmleik sem innrásin hefur valdið, fyrst og fremst auðvitað fyrir úkraínsku þjóðina sjálfa en líka fyrir Rússa, bæði hvað varðar efnahag og orðspor.

Ég er ánægður að það skuli hafa myndast þetta víðtækur stuðningur í utanríkismálanefnd og mér heyrist í öllu þinginu fyrir þessari tillögu og ég hlakka til að halda áfram

að svo mörgu leyti merkileg, bæði í alþjóðlegum samanburði og ef horft er til þess norræna samstarfs sem við Íslendingar erum svo mjög virkir þátttakendur í. Ástæða umræðunnar er hins vegar til komin vegna atburða sem ekkert okkar óraði fyrir að myndu raungerast með þeim hætti sem við höfum nú séð gerast. Innrás Rússa í Úkraínu hefur gerbreytt landslagi í Evrópu og sér í lagi í Austur-Evrópu og vandséð hvernig sú staða eða sá ólgusjór á eftir að lygna á komandi árum. Væntingar sem höfðu staðið til þess að ógnin væri í rénum hafa svo sannarlega reynst rangar og stríð í Evrópu er staðreynd. Flest ef ekki öll ríki Evrópu huga nú að sínum vörnum og hefur fjármagn til öryggis- og varnarmála stóraukist hjá ríkjum Evrópu. Áhyggjur af þróun átaka á næstu vikum, mánuðum eða jafnvel árum eru þjóðum álfunnar hugleiknar og er ekki fyrirséð hvernig þeim átökum muni ljúka. Það eru raunverulegar áhyggjur af því hvort innrásarherinn muni láta staðar numið við landamæri Úkraínu eða halda áfram inn í nærliggjandi lönd. Það er ótti ríkjanna í Austur-Evrópu og hann kom vel fram á ársfundi NATO í Vilníus nú um síðustu helgi. Umsóknarbeiðni Svía og Finna inn í NATO er til komin vegna þessa og þeirrar óvissu um hvert átökin muni leiða og þeirrar nýju heimsmyndar í öryggis- og varnarmálum sem teiknast hefur upp á síðustu mánuðum. Norður-Atlantshafssamningurinn var undirritaður 4. apríl 1949 þar sem 12 sjálfstæð ríki rituðu undir stofnsáttmála samtakanna og ákváðu að gera með sér varnarbandalag þar sem grunnstefið var að árás á eitt ríki jafngilti árás á þau öll. 1949 var heimurinn allur, og Evrópa sérstaklega, að ná sér upp úr þeim hildarleik sem síðari heimsstyrjöldin var og kalda stríðið milli austurs og vesturs var að teiknast Það var ekki að ástæðulausu að þessar 12 þjóðir fundu sig knúnar til að tryggja varnir sínar og mynda með sér bandalag til að tryggja betur öryggi íbúa sinna og landamæra. Sporin hræddu. Ísland hafði öðlast fullveldi 1918 með sambandssamningnum 1. desember það ár. Samkvæmt samningnum hafði Ísland rétt til að segja upp sambandinu við Danmörk að 25 árum liðnum. Skrefið var stigið að fullu 1944 og lýðveldi Íslands varð að veruleika. Það var því ung þjóð sem hafði þá framsýni að setjast við samningaborðið og taka ákvörðun um að verða ein af stofnaðilum hins nýja öryggis- og varnarbandalags á Norður-Atlantshafi og þar með tryggja betur varnir þjóðarinnar gegn þeim framtíðarógnum sem að þjóðinni myndu steðja í komandi framtíð. Árás ríkis á fullvalda og sjálfstæða þjóð í Evrópu sem hefur gert það eitt af sér að vilja vera sjálfstæð er óásættanleg hegðun og henni ber að hafna. Hún verður að hafa afleiðingar og fyrir hana þarf að refsa. Úkraína er nú að verja sjálfstæði sitt, sama sjálfstæði og við Íslendingar höfum barist fyrir árum og jafnvel árhundruðum saman og náðum að sigra 1944.

Sú hugmyndafræði að sitja hjá og taka ekki þátt, hlutleysi, er því miður ekki lengur á borðinu að mati Finna og Svía og sú breytta heimsmynd og sú ógn sem ég hef farið yfir hér á undan verður til þess að ný staða er komin upp hjá þessum tveimur löndum og Evrópu allri. Það hefur ekki verið auðveld ákvörðun að taka en hún var afdráttarlaus. Það er mat þessara ríkja að hagsmunum þeirra sé betur fyrir komið innan bandalags en utan. Umræða hefur verið hér frá inngöngu Íslands inn í bandalagið hvort hagsmunum Íslands sé betur borgið innan eða utan samtakanna. Að mínu mati er sú umræða komin á endastöð. Herlaus þjóð þarf að geta varið sig á viðsjárverðum tímum. Virðulegur forseti. Ég fagna inngöngu Svíþjóðar og Finnlands í öryggis- og varnarbandalag NATO og tel það vera heillaskref fyrir NATO og aðildarþjóðir bandalagsins og þar með talið Ísland.

Umsókn Finnlands og Svíþjóðar að Atlantshafsbandalaginu, NATO, er mikið fagnaðarefni fyrir Ísland og Atlantshafsbandalagið í heild undirstrikar mikilvægi þessa varnarbandalags lýðræðisþjóða í Vestur-Evrópu, bæði fyrir öryggi Evrópu og fyrir öryggi heimsins. Ég tel að þessi ríki séu vel að því komin að ganga í þetta bandalag og sýnir hversu mikilvægt það er. Aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu 1949 var mikilvæg fyrir Ísland og sjálfstæði Íslands og fullveldi þess. aðildinni að NATO og varnarsamningnum við Bandaríkin. Það er þar sem við tryggjum fullveldi okkar sem ríkis, fullveldi okkar sem sjálfstæðs ríkis. Mig langar aðeins að koma inn á það sem kom fram í umræðunni hér áðan en það er að flokkur forsætisráðherra er andsnúinn NATO-aðild. En hann styður hins vegar NATO-aðild Finnlands og Svíþjóðar en ekki eigin ríkis. Það er mjög sérstakt og er ákveðinn blettur á íslenskum stjórnmálum að það sé þannig að forsætisráðherra geti mælt með aðild tveggja vinaþjóða en ekki stutt aðild eigin ríkis.

og þeir myndu vera gríðarlegur fengur fyrir varnarbandalagið til að verja Norðurlöndin og Skandinavíu og er það vel að þeir hafi þegar sótt um aðild að bandalaginu. Finnland hefur þurft að berjast fyrir sjálfstæði sínu og fullveldi.

Það er margt líkt með finnska vetrarstríðinu og stríðinu sem nú er háð í Úkraínu. Mjög margt svipað. Finnland missti austurhéruð sín, Austur-Karelíu,

innrás Pútíns og rússneska hersins í fullvalda ríki, fullvalda, lýðræðislegt sjálfstætt ríki. Samskipti Finnlands við Sovétríkin og síðan Rússland eru mjög áhugaverð í sögulegu samhengi. Í dag eru Finnar hamingjusamasta þjóð í heimi,

Hér hefur verið minnst á aðildarumsóknir Moldóvu og Georgíu og ég tel að þrátt fyrir landamæradeilur þá eigi NATO að samþykkja aðild þessara ríkja. Það er ekki hægt að Rússland sé að skemma aðildarumsóknir þessara ríkja með því að hafa landamæradeilur

Ég hef sjálfur komið til Abkasíu, sem er vestasti hluti Georgíu, og það er glæsilegt svæði. Þetta er eins konar Monte Carlo Svartahafsins en efnahagsástandið er alveg hrikalegt. Það er allt út af pólitískri stöðu og óeiningu

Ísland getur átt mjög mikilvægt framlag þar sem smáþjóð. Við höfum sýnt það, t.d. í mannréttindaráðinu, að þar getum við talað frjálslegar sem smáþjóð heldur en stórveldin og stærri þjóðir. Ef við tölum máli þessara þjóða við aðildarumsókn þá myndi það styrkja mjög stöðu smáþjóða eins og þessara þjóða.

Frú forseti. Mikilvægasta markmiðið með alþjóðastjórnmálum er friður. Það er okkar hlutverk sem stjórnmálamenn að stuðla að friði í heiminum. En það er ekki alltaf auðvelt að berjast fyrir friði þegar aðrar þjóðir ákveða upp á sitt einsdæmi að hefja stríðsrekstur. Staðreyndin er sú að öryggisumhverfi í Evrópu hefur tekið miklum breytingum á síðustu 100 dögum. Við upplifum nú fyrsta stríðið í Evrópu um áratugaskeið. Þessi breytta heimsmynd hefur leitt til þess að frændþjóðir okkar, Svíar og Finnar, sem hingað til hafa verið utan hernaðarbandalaga, sækjast eftir aðild að NATO. Bak við þessa ósk um aðild í þessum tveimur ríkjum liggur bæði meiri hluti lýðræðislega kjörinna fulltrúa þjóðþinga þessara landa og vilji afgerandi meiri hluta þjóðanna beggja. Raunin er að þrátt fyrir að vera lítið land þá hefur Ísland sterka rödd á alþjóðasviðinu. Það er stefna Pírata að nýta hana til að fara fram með góðu fordæmi. Ísland á að beita sér fyrir eflingu og verndun mannréttinda í alþjóðasamstarfi. Píratar vilja tryggja að allir milliríkjasamningar séu opnir og aðgengilegir og beint lýðræði verði haft að leiðarljósi við meiri háttar ákvarðanir um utanríkismál. Ástæðan er að við trúum á rétt borgaranna til að koma að ákvörðunum, t.d. um hvort þjóðin á að vera í NATO, ESB eða hvers konar alþjóðasamstarfi sem er. Og alveg eins og við trúum því að Íslendingar eigi að hafa sitt að segja um hvaða alþjóðasamstarfi við tökum þátt í þá trúum við því að borgarar annarra þjóða eigi að hafa sitt að segja um hvaða alþjóðasamstarfi þeir taka þátt í. Það er stefna okkar Pírata að aðild Íslands að NATO endurspegli rödd og vilja þjóðarinnar um þátttöku í NATO og öðrum varnarbandalögum. Við hljótum því að styðja lýðræðislegan vilja og rödd frændþjóða okkar á Norðurlöndum þegar kemur að þátttöku þeirra landa. Það er jafnframt stefna okkar Pírata að unnið sé markvisst gegn hvers kyns hernaðaruppbyggingu í Norður-Atlantshafi og á norðurslóðum. Það vekur auðvitað upp spurningar þegar fyrir okkur liggur að samþykkja útvíkkun hernaðarbandalaga. Það er ákvörðun sem á ekki að taka af léttúð. Okkur ber að hugsa til skammtíma- og langtímaafleiðinga slíkra ákvarðana, hvað það mun þýða fyrir frið í heiminum til lengri tíma og okkur ber að hafa í huga hvaða afleiðingar það kann að hafa fyrir aðrar bandalagsþjóðir og fyrir þær sem standa utan bandalagsins. Það að fá inn fleiri norrænar þjóðir í NATO sem hafa svipuð gildi og við kann jafnvel að leiða til þess að rödd friðar verði hærri innan raða þess. En óháð því hvort reyndin verður sú eða ekki leggjum við Píratar mesta áherslu á að við virðum vilja þeirra þjóða sem sækjast eftir aðild. Virðingin fyrir lýðræðinu og sjálfsákvörðunarrétti fólks verður að vera ofar einstökum pólitískum markmiðum leiðtoga og stjórnmálamanna. Þess vegna styð ég samþykkt þessarar þingsályktunartillögu um að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd fyrirhugaða viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar þegar þeir liggja fyrir. Frú forseti. Evrópa stendur nú á erfiðum tímamótum þar sem vegið er að grundvallargildum og stríð skekur álfuna.

þar sem jafn réttur komandi kynslóða til mannsæmandi lífs og framtíðar er tryggður, þar sem sjálfsákvörðunarréttur þjóða er virtur og samskipti og úrlausnir markast af gagnkvæmri virðingu og friðsamlegum lausnum. Margar þjóðir upplifa nú margvíslegar fjölþáttaógnir með enn sterkari hætti en verið hefur í langan tíma og enn frekar vegna ógnaratburða undanfarinna mánaða samfara innrás Rússlands í Úkraínu og afleiðinga hennar sem ekki sér fyrir endann á. Nú hafa tvær vinaþjóðir okkar, Finnland og Svíþjóð, ákveðið að sækja um aðild að NATO. Þessar þjóðir hafa verið nánar okkur, hafa verið málsvarar friðar og verið lausnamiðaðar í alþjóðastjórnmálunum. Ísland og Norðurlöndin hafa lagt áherslu á að finna friðsamlegar lausnir hverju sinni og reyna að leysa deilur með friðsamlegum hætti.

auk þess sem hún mun styrkja stöðu okkar þar og þau sameiginlegu gildi sem við deilum með öðrum Norðurlandaþjóðum. Virðulegi forseti. Já, þetta er merkilegur tími hér í þingsal og líka þegar mælt er fyrir stækkun NATO, varnarbandalags vestrænna lýðræðisríkja í þágu friðar og öryggis.

Blóðug innrás Rússa í Úkraínu hefur gjörbreytt stöðu heimsmála og þeim áskorunum sem alþjóðakerfið stendur frammi fyrir. Það hefur haft miklar og langvarandi afleiðingar. Heimsviðskiptin hafa raskast, eins og allar þjóðir hafa fundið fyrir, og pólitísku áhrifin fara heldur ekki fram hjá neinum á þessum miklu óvissutímum. Heimsmyndin öll er gjörbreytt. Skapast hefur enn meiri togstreita milli stórvelda heimsins, togstreita milli lýðræðis og einræðisríkja. Þessi vaxandi spenna

réttlát og mennsk samfélög, og þá skipta traustar varnir, sterkt lýðræði og opin samfélög mestu máli. Lýðræðisþjóðir þurfa að koma sér saman með ríkari hætti um að tryggja betur eigið öryggi og standa vörð um eigin grunngildi. Þess vegna er vestrænt samstarf nú mikilvægara sem aldrei fyrr, að það er einmitt á þessum tímum sem bandalagsþjóðirnar þurfa að standa saman. Þegar við sjáum friði og lýðræði ógnað með þessum hætti þá gefur það tilefni til endurmats á stöðu okkar og framtíð. Það gera Svíar og Finnar með umsóknum sínum sem við ræðum nú hér í þinginu í dag. Þær eru sögulegar og þess vegna er ekki hægt að gera annað en fagna þeim og það geri ég ákaft. Innrás Rússa í Úkraínu og grimmilegt ofbeldi þeirra þar í landi minnir okkur nefnilega á að friðurinn er ekki sjálfgefinn, því miður er það svo. Á það erum við reyndar minnt á hverjum degi þegar sífellt ógeðfelldari fréttir berast af stríðinu í Úkraínu. Þar hafa verið framin alvarleg mannréttindabrot. Innrásin er svo fyrst og fremst árás á almenning í Úkraínu, árás á daglegt líf alls almennings þar. Fórnarlömbin eru helst þeir tugir þúsunda sem látið hafa lífið og þær milljónir manna sem neyðst hafa til að flýja land. Innrásin skilur eftir sig sviðna jörð og afleiðingarnar af því er ofbeldi sem nú er framið og mun halda áfram að bitna á framtíðarkynslóðum í landinu. En innrásin er líka árás á gildi okkar um frelsi, lýðræði og mannréttindi. Í mínum huga er enginn vafi á því að grimmilegt ofríki Rússa gagnvart þessari grannþjóð á fyrst og fremst rætur að rekja í því að alræðisstjórnin hræðist það mest að sjá lýðræði

Við stöndum frammi fyrir þeim veruleika að það er ekki kostnaðarlaust að verja fullveldi landsins og fáar þjóðir eiga meira undir öðrum í því efni en við. Að sama skapi eru skyldur okkar til samstöðu meiri en annarra. Mikilvægt er að líta ekki á stríð í Úkraínu sem einangrað fyrirbæri. Þetta er ekki einn af þeim atburðum sem fanga hug okkar í nokkra daga eða vikur og heyrir svo gleymskunni til. Það má ekki gerast. Og Úkraínustríðið skrifast heldur ekki á einn vitstola mann.

Eftir síðari heimsstyrjöld höfðu Bandaríkin forystu um stofnun Atlantshafsbandalagsins. Það er varnarbandalag þjóða í Norður-Ameríku og Evrópu. Íslandi var boðin stofnaðild að bandalaginu á sínum tíma vegna hernaðarlegrar þýðingar landsins. Það var mikil framsýni að þiggja það boð og verða stofnaðili að NATO 1949.

Þessi atriði eru sérstaklega tilgreind meðal þeirra atriða sem helst tryggja sjálfstæði, fullveldi og friðhelgi landamæra okkar Íslendinga. Og hafi einhver haldið að aðildin að NATO og varnarsamstarfið við Bandaríkin væri aðeins bókstafur á blaði og aðeins til og aðeins til marks um gamla sögu, hefur Úkraínustríðið gjörbreytt þeirri mynd. Þessi hornsteinn vestrænnar samvinnu hefur ekki verið meira lifandi veruleiki í áratugi en einmitt nú. Það skilja þær þjóðir sem mest er ógnað af því alræðisríki sem Rússland er nú um stundir Og hvaða leiðir velja þessar þjóðir? Val Eystrasaltsríkjanna er skýrt. Þau völdu að fara í ESB og NATO til að tryggja lýðræði, öryggi, farsæld, frelsi og velsæld. Finnar og Svíar gera það sama og það er alveg ljóst hvað þær þjóðir hafa valið, líka Moldóva, Georgía og Úkraína. Ég vil hvetja, eins og ég gerði hér áðan, utanríkisráðherra til að beita sér fyrir því að leiðtogafundur NATO í Madríd núna í júní sendi þessum ríkjum mjög skýr skilaboð um að þau séu velkomin í bandalagið. Viðbrögð okkar við stríðinu í Úkraínu eiga því ekki að einskorðast við daginn í dag. Við þurfum að horfa fram í tímann, líkt og Finnar og Svíar hafa nú gert og Danir gera í dag

sama hér. Það eru merkilegir tímar núna víða um heim. Við þurfum að þora að meta stöðu Íslands í nýju ljósi og tryggja framtíðarhagsmuni okkar Íslendinga á öllum sviðum. Á svona tímum er því mikilvægt að við Íslendingar tökum þau skref sem eru nauðsynleg til að tryggja varnir og öryggi þjóðarinnar. Samsetning ríkisstjórnarinnar, viðkvæmni og andstæðir pólar innan hennar þegar kemur að vörnum landsins mega ekki leiða til þess að við tökum lægsta samnefnarann í hagsmunagæslu fyrir Ísland, sérstaklega á þeim hverfulu tímum sem við búum nú við. Þjóðaröryggisstefnan var samin 2016. Við búum nú árið 2022 við innrás Rússa í Úkraínu, innrás í öryggi og þau lífsgildi sem við viljum verja. Við þurfum að taka afgerandi skref, skerpa á varnarsamningi okkar við Bandaríkin. Þó að það sé erfitt og viðkvæmt fyrir Vinstri græn að samþykkja það þá verðum við að taka upp þann samning, eiga samtal við Bandaríkin um að varnarsamningurinn taki ótvírætt á netárásum og árásum á innviði landsins, hvernig eigi að virkja samninginn, hvernig eigi að kalla til Bandaríkjamenn ef til árásar á okkur eða innviði okkar kemur. Og við þurfum að tryggja alla vega samtal um það hvað felist í þeim fælingarmætti að hafa hér viðvarandi veru varnarliðs á Íslandi, það er í gegnum Bandaríkin eða í gegnum NATO-ríkin og vinaríki okkar. Þetta er samtal sem við verðum að taka þótt, eins og ég segi, það kunni að vera erfitt fyrir forystuflokkinn í ríkisstjórn að viðurkenna það. Viðreisn

Sú aðild hefur að mínu mati aldrei — aldrei — verið brýnni. Það sama gildir um samstöðu með lýðræðis og vinaþjóðum okkar. Sú samstaða sem við sýnum hér í dag í þinginu með vinaþjóðum okkar, Svíum og Finnum skiptir gríðarlega miklu máli og það er gott að finna þá tóna að þeir eru skýrir, að við styðjum stækkun NATO. Það er enginn að tala um að henda Íslandi út úr NATO, það ætla ég að vona að verði ekki. ekki. Því fleiri frelsis- og lýðræðiselskandi þjóðir, ekki síst smáþjóðir — það er mikilvægt fyrir okkur að standa saman fyrir frelsinu og fyrir öryggi og vörnum þjóða. Og þá skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að vera í bandalagi þjóða, bæði í gegnum Evrópusambandið og ekki síður í gegnum NATO. Að vera með þessa skýru rödd, þennan hljóm sem hefur verið komið inn á hér áður. Hljóm um lýðræði, hljóm um það að við tölum óhrædd, óhikað fyrir mannréttindum og borgaralegum réttindum og jafnrétti hvar sem er, hvenær sem er, alltaf. Því að þó að við séum smá þá beitum við okkar rödd við borðið. Og þá er nú gott, eins og í NATO, að eiga örugga og trygga rödd við borðið.

Frú forseti. Innrás Rússa í Úkraínu og væntanleg aðild Finnlands og Svíþjóðar að NATO sem af því leiðir er fyrst og fremst áminning um það að mannkynssögunni er ekki lokið. Einhverjir virtust líta svo á eftir lok kalda stríðsins að þar með hefði a.m.k. Vesturlönd komist á hinn óhjákvæmilega áfangastað þróunarinnar og þyrftu ekkert sérstaklega að passa upp á það. En nú erum við minnt á það að lýðræði og borgaraleg gildi þarf að verja og það getur þurft að gera það með hernaðarbandalagi. Það er ekkert langt síðan farið var að tala um NATO eins og það væri á einhvern hátt gamaldags, tilheyrði horfnum heimi. En nú erum við rækilega minnt á að sú er ekki raunin. Ég skal viðurkenna það, frú forseti, að ég get vel skilið þá afstöðu sem til að mynda flokkar eins og Vinstrihreyfingin – grænt framboð höfðu til NATO-aðildar Íslands. Ég var ekki endilega sammála þeim en ég gat skilið afstöðuna. Afi minn og fleiri ættingjar mótmæltu hér á Austurvelli árið 1949 og fengu á sig táragas þegar ákveðið var að Ísland gengi í NATO. Það var í beinu framhaldi af því að Ísland hafði ekki fengið að vera stofnaðili að aðili að Sameinuðu þjóðunum af því að ríkið taldi prinsippið um hlutleysi mikilvægara en að fallast á það skilyrði að lýsa yfir stríði á hendur Þýskalandi. En aðstæður höfðu breyst þá og þær hafa svo sannarlega breyst núna. Það er því óhjákvæmilegt, frú forseti, að mínu mati að við þingmenn allir

þar hefðu þingmenn sem höfðu verið afdráttarlausir í því alla sína tíð að vera andsnúnir aðild Finnlands að Atlantshafsbandalaginu lýst því yfir að þetta hefði breyst, með breyttum heimi, með breyttri stöðu. Ég held að íslensk stjórnvöld, ríkisstjórnin öll og stjórnarflokkarnir og þingið þurfi að hugleiða það líka hvort staðan hafi ekki breyst með þeim hætti að við þurfum að sýna eindrægni, ríkisstjórn Íslands þurfi að sýna eindrægni í stuðningi við þetta varnarbandalag sem verður að segjast að hefur reynst okkur Íslendingum vel um áratugaskeið. Við þurfum, þrátt fyrir að aðhyllast friðarstefnu, eins og við eflaust gerum flestir íslenskir þingmenn, að viðurkenna að til að verja friðinn þá þurfi varnir. Því hvet ég hæstv. ráðherra og ríkisstjórnina alla til að endurmeta í sameiningu, endurmeta sameiginlega stöðuna sem við stöndum frammi fyrir og sýna eindrægni, þá eindrægni sem svo mikil áhersla var lögð á í Svíþjóð og í Finnlandi og raunar í Eistlandi líka. Það var áður sagt að enginn gæti orðið forsætisráðherra á Íslandi verandi andstæðingur NATO-aðildar. Það breyttist með þessari ríkisstjórn sem skilgreindi sig sem ríkisstjórn breiðrar skírskotunar frekari stjórnmála, frekar en stefnu. En allt í einu upplifum við það að sagan heldur áfram og stjórnmálin halda áfram og ríkisstjórnin þarf að taka afstöðu. Að minnsta kosti held ég að það liggi alveg ljóst fyrir að ef forsætisráðherra í Svíþjóð eða Finnlandi akkúrat núna væri andsnúinn aðild landsins að NATO þá myndi sá forsætisráðherra víkja fremur en að skírskota í það að einhverjir aðrir hefðu ákveðið hver stefna landsins ætti að verða. En við fögnum auðvitað aðild þessara vinaþjóða að NATO og ég held að við getum flest eða öll verið sammála um það að að Svíþjóð og Finnland séu góð viðbót við NATO og styrki bandalagið, Finnar auðvitað með grjótharðan her eins og dæmin sanna og Svíar miklir vopnaframleiðendur þó að mér hafi nú stundum þótt það vera einum of án þess að ég fari nánar út í það. En það er þá alla vega betra að hafa þá innan bandalagsins heldur en utan

að rússnesk stjórnvöld hefðu nýtt sér veikleika, eða það sem þeir a.m.k. skynjuðu sem veikleika Vesturlanda, til að færa út kvíarnar, ganga á lagið sem þeir töldu vera raunhæft og meira að segja forseti landsins tók sér tungutak kommúnista hér á árum áður og fór að tala um Vesturlönd sem fasista eða nasista. Berlínarmúrinn var nefndur andfasíski veggurinn í í Berlín. En hann tók sér líka tungutak nýaldar vinstri manna á Vesturlöndum með því að saka andstæðinga sína um slíkar kenndir. En það er hins vegar að mínu mati algerlega fráleitt að tengja áhuga Finnlands og Svíþjóðar á aðild að varnarbandalaginu NATO við hugsanlega, og vonandi ekki hugsanlega en umrædda, aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hvenær hefur Evrópusambandið staðið sig í varnarmálum? Aldrei. Aldrei. Bandaríkin hafa þurft að koma til bjargar. NATO hefur þurft að koma til bjargar. Evrópusambandið hefur því miður ekkert með varnarhagsmuni að gera enda eru þessar þjóðir, Finnland og Svíþjóð, báðar aðilar að en telja það augljóslega einskis vert í samhengi við varnarmál. Evrópusambandið hefur því miður auk þess ekki sýnt það hafi skynbragð á aðstæður eins og nú þegar þjóðir eins og Pólverjar og Ungverjar hafa verið að gera sitt besta til að taka á móti gríðarlegum straumi flóttamanna. Hver eru viðbrögð Evrópusambandsins? Að hjálpa þeim með fjárstuðningi? Nei, að ítreka sektir á þessu lönd fyrir að fylgja ekki nógu vel Evrópustefnunni. Svoleiðis að þetta eru tveir aðskildir hlutir og ég myndi frekar túlka það sem svo að umsókn Svía og Finna um aðild að NATO, verandi Evrópusambandsþjóðir, sé einmitt áminning um að Evrópusambandið dugi ekki til þess að það sé hægt að treysta á það í varnarmálum eða að ýmsu öðru leyti. Við fögnum umsókn Finna og Svía um aðild að Atlantshafsbandalaginu og ég vona að við náum hér á þinginu að afgreiða þetta eins hratt og kostur er. Við í utanríkismálanefnd fengum að heyra það frá þingmönnum lengst frá vinstri til hægri í þessum löndum að nú væru bara aðstæður þannig að menn mætu það að best væri að ganga í NATO og gera það eins hratt og kostur væri. Því hvet ég hæstv. ráðherra til að halda áfram og ráðuneytið að ýta þessum málum hér áfram og ég hvet Alþingi Íslendinga til að gera slíkt hið sama og flýta meðferð þessa máls og samþykkja aðild Finna og Svía að Atlantshafsbandalaginu hið allra fyrsta.

og það er auðvitað alltaf gleðilegt þegar hér á þinginu fer fram þörf og uppbyggileg umræða. Aðdragandinn er hins vegar ekkert gleðiefni enda sækja löndin um inngöngu í NATO í beinu framhaldi af innrás Pútíns í Úkraínu, innrás sem svo margar vinaþjóðir okkar höfðu varað okkur við lengi en kom okkur samt svo á óvart. Innrásin hefur þjappað vestrænum lýðræðisríkjum saman og við tökum auðvitað fagnandi umsóknum þessara nánustu samstarfsríkja NATO í sterkasta varnar- og friðarbandalag heims. Aðdragandinn að aðildarumsókn landanna var þó aðeins lengri enda hafa þau þokast nær bandalaginu undanfarin ár með stöðugt nánari samvinnu. Þau hafa hins vegar lýst því sjálf að innrás Pútíns hafi valdið algjörri kúvendingu í þeirri afstöðu þjóðanna að vilja standa formlega utan bandalagsins. Landsmönnum þeirra sem eru fylgjandi aðild hafði farið fjölgandi fram að því hægt og bítandi en eftir innrásina hefur fylgnin rokið upp. Þessar þjóðir horfa til vina sinna og kollega í Eystrasaltslöndunum sem prísa sig nú sæl í faðmi NATO og hugsa með hryllingi til þess hver gæti orðið næsta fórnarlamb heimsvaldagræðgi Pútíns. Við sem erum stofnaðilar að Atlantshafsbandalaginu getum verið stolt af þátttöku okkar þar og framlagi þótt framlag herlausrar þjóðar sé eðlilega borgaralegt. En við erum auðvitað herlaus þjóð og hér er friðsælt að vera í skjóli öflugustu ríkja heims, í skjóli varnarsamstarfsins við Bandaríkin og í skjóli samstarfsins við NATO og í þessu skjóli ættu auðvitað allir að vilja vera. Þar vildi Úkraína glöð vera og þar vilja nú Svíþjóð og Finnland vera. Á meðan Úkraínumenn berjast fyrir lífi sínu og berjast fyrir sameiginlegum gildum okkar leggjum við okkar af mörkum hér í okkar friðsæla landi og í alþjóðlegu samstarfi. Við bjóðum vini okkar, Finna og Svía, því hjartanlega velkomna til enn nánara samstarfs á vettvangi NATO.

Eins og hefur komið fram gerðumst við Íslendingar stofnaðilar að NATO árið 1949 og höfum verið virkir þátttakendur í varnarbandalaginu þrátt fyrir að vera eina aðildarríkið sem ekki heldur úti hefðbundnum her. Framlag okkar til varnarmála tekur mið af þessari staðreynd en vægi okkar hefur verið verulegt og áherslur okkar fengið hljómgrunn. Varnarbandalagið hefur þannig verið grundvöllur öryggisstefnu landsins ásamt varnarsamningnum við Bandaríkin frá 1951. Skýrt er kveðið á um samstarfið í þjóðaröryggisstefnu landsins sem samþykkt var á Alþingi 2016 og ríkisstjórn Íslands starfar eftir. Stefna NATO um að halda dyrum sínum opnum fyrir nýjum aðildarríkjum hefur verið bandalaginu til góðs. Sérstakt varnarsamstarf ríkja hefur einnig aukist og má þar helst nefna norræna varnarsamstarfið NORDEFCO þar sem Norðurlöndin hafa nána samvinnu á sviði öryggis- og varnarmála. Finnland, Svíþjóð og Noregur skrifuðu undir þríhliða samkomulag um varnir og öryggismál 2020 og Svíar og Finnar hafa enn aukið sitt samstarf í ljósi árásarstríðsins í Úkraínu á síðustu mánuðum. Þjóðirnar tvær hafa nú ákveðið að taka sögulegt skref í varnarmálum landanna með umsókn um aðild að stærsta og öflugasta varnarbandalagi veraldar. Finnland hefur á að skipa öflugum her en hingað til talið farsælla að standa utan NATO. Finnland á 1.340 km löng landamæri að Rússlandi og því sætir breytt afstaða þeirra til inngöngu tíðindum. Finnland hefur þó um langt skeið átt náið samstarf við NATO á sviði varnarmála. Svíþjóð hefur talið vænlegra að halda hlutleysi. Má þar nefna stöðu þjóðarinnar í seinni heimsstyrjöldinni. Því má einnig segja að innganga Svía í NATO, verði hún að veruleika, sé veruleg stefnubreyting af þeirra hálfu. Ástæða breyttrar nálgunar ríkjanna í öryggis- og varnarmálum er augljós en þann 24. febrúar hófu Rússar allsherjarinnrás sína inn í nágrannaríki sitt Úkraínu, fullvalda ríki sem nú berst fyrir tilverurétti sínum. Innrásin hefur sett öryggisjafnvægi í Evrópu í hættu og kallar á samstöðu lýðræðisríkja, ekki bara í Evrópu heldur um allan heim. Sjálfsögð réttindi ríkja til sjálfsákvörðunartöku og virðing fyrir landamærum og mannréttindum virðist fyrir borð borin, ef marka má stríðið í Úkraínu. Viðbrögðin við stríðinu eru skiljanleg og mikilvæg. Gleymum því ekki að Evrópa hefur verið helsta sögusvið tveggja heimsstyrjalda. Öryggi í álfunni verður að grundvallast á sameiginlegum hagsmunum um frið. Virðulegi forseti. Óþarfi er að fara í löngu máli yfir samvinnu og söguleg tengsl við frændur okkar Finna og Svía. Grunngildi okkar og hugsjónir eru þær sömu. Nú þegar þjóðirnar hafa sótt um að gerast bandalagsríki NATO með formlegum hætti í kjölfar samráðs og þinglegrar meðferðar munu viðræður og frágangur aðildarsamninga taka við. Það stendur þó upp á öll NATO-ríkin að samþykkja slíka inngöngu. Það liggur fyrir Alþingi að heimila ríkisstjórn Íslands að staðfesta viðbótarsamning við Norður-Atlantshafssamninginn. Hér er um að ræða eitt veigamesta mál sem komið hefur til kasta Alþingis er varðar öryggis- og varnarmál um langt skeið. Það er mér mikill heiður að mæla fyrir inngöngu vinaþjóða okkar í Atlantshafsbandalagið. Ég vil bjóða Finna og Svía velkomna um borð. Megi okkur farnast í sameiningu vel að halda á lofti merkjum lýðræðis, mannréttinda og friðar í Evrópu og um heim allan.

Virðulegi forseti. Ég þarf ekki að tíunda atburðarás síðustu mánaða og hvers vegna við erum stödd hér í dag að ræða mögulega aðild Finnlands og Svíþjóðar að Atlantshafsbandalaginu. Það er mikilvægt að virða sjálfsákvörðunarrétt þjóða sem vilja njóta góðs af sama bandalagi og við erum í og styð ég þessi tvö lönd til að taka ákvarðanir í utanríkismálum sem sjálfstæðar þjóðir. Það skiptir þó máli hvaða verði slík aðild yrði keypt en það verður ekki horft fram hjá því að forseti Tyrklands, einræðisherrann Erdogan, hefur lýst yfir andstöðu við umsóknirnar og haft uppi kröfur um framsal fjölmargra kúrdískra ríkisborgara til Tyrklands þar sem þeir munu eflaust sæta hrottalegri meðferð. Ég vona að hræðslan við stríðsrekstur Rússa verði ekki svo mikil að þessar systurþjóðir okkar fórni mannréttindum þessa hóps á altari öryggis og beygi sig því ekki undir þessa beiðni forseta Tyrklands um að framselja fólk sem hefur ekki sýnt af sér neitt saknæmt nema það eitt að vera Kúrdar. Það er mikilvægt að freistast ekki til að friðþægja slíka einræðisherra sem nota samþykki sitt sem vopn gegn þjóð sem hann fyrirlítur á grundvelli haturs á minnihlutahópi af öðrum þjóðernisuppruna. Ef Finnland og Svíþjóð ganga að kröfum Tyrklands setur það hættulegt fordæmi fyrir aðrar þjóðir sem kunna síðar að óska eftir aðild að bandalaginu. Ef Erdogan fær sínu framgengt setur það hættulegt fordæmi fyrir aðrar þjóðir sem síðar óska eftir inngöngu í bandalagið og gæti þannig valdið bakslagi í lýðræðislegum gildum og mannréttindum í hinum vestræna heimi. Alþingi á að styðja Finnland og Svíþjóð til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um sín utanríkismál en á sama tíma er mikilvægt að minna á mikilvægi þess að hafa lýðræðisleg gildi í fyrirrúmi við alla slíka ákvarðanatöku. Það er rétt að hafa áhyggjur af því að lýðræðisleg gildi og mannréttindi hljóta ekki nægjanlega vigt innan bandalagsins, ekki síst þegar lönd eins og Tyrkland eiga þar aðild. Að lokum vil ég undirstrika mikilvægi þess að í utanríkisstefnu beiti Ísland sér alltaf fyrir auknum friði, gegn aukinni hernaðaruppbyggingu, hvort sem er á Íslandi eða í nágrannaríkjum okkar. Það er flókið markmið á ófriðartímum en mikilvægt engu að síður. Þrátt fyrir ástandið sem nú ríkir í Evrópu er það einlæg von mín að svo megi verða.

Það eru stórtíðindi, heimssöguleg tíðindi, nú þegar Finnland og Svíþjóð sækja um aðild að NATO, ríki sem eru meðal okkar nánustu vinaþjóða, þjóðir sem fram að þessu hafa litið svo á að þeirra hagsmunum í varnar- og öryggismálum væri betur komið með því að vera utan við NATO. Þessi áralanga afstaða breyttist skyndilega með innrásarstríði Rússlands í Úkraínu 24. febrúar síðastliðinn. Sú innrás breytti þjóðarvilja þessara vinaþjóða okkar á undraskömmum tíma, á nokkrum dögum.

Það var stór stund. Aðild Finnlands og Svíþjóðar að NATO mun efla varnir landanna tveggja og NATO í heild sinni, sérstaklega í nyrsta hluta Evrópu.

og varnarsamninginn við Bandaríkin í maí 1951 voru farsæl skref tekin fyrir ungt lýðveldi, skref sem hafa verið okkur ákaflega mikilvæg í rúm 70 ár. Á sama tímabili höfum við átt í nánu samstarfi við vinaþjóðir á Norðurlöndum og mikilvægt samstarf í Norðurlandaráði. Á þeim vettvangi hafa varnar- og öryggismál okkar ekki verið til umræðu.

Ég fagna þessari tillögu mjög og styð hana heils hugar og ég vil lýsa ánægju minni með þá miklu einingu sem ríkir innan utanríkismálanefndar gagnvart þessu máli og vona að það fái skjótan framgang hér í þinginu. Það var sérlega ánægjuleg og söguleg stund að vera með utanríkismálanefnd í Finnlandi á þeim miklu tímamótum, sögulegu tímamótum, þegar Finnar voru að sækja um aðild að Atlantshafsbandalaginu. Frú forseti. Mig langar aðeins að horfa hér nær okkur. nú þannig að tímarnir geta reynst okkur Íslendingum hættulegir sem öðrum þjóðum. Við höfum lifað í friði þrátt fyrir styrjaldir og blóðfórnir flestra ríkja. Nútíminn getur hins vegar verið blindur á það sem honum er næst og í því felst hætta. Þetta sáum við vel í veirufaraldrinum sem barst hingað til lands hratt og örugglega frá meginlandinu án þess að við gætum rönd við reist og við þekkjum öll afleiðingarnar, heilsufarslegar og efnahagslegar. Það er óvissa á fleiri sviðum. Varnarmálin eru orðin ófyrirsjáanlegri en nokkru sinni frá lokum kalda stríðsins. Áskoranir í varnarmálum eru meiri en fyrr. Við verðum að leggja okkur fram um að mæta þeirri óvissu. Við verðum að tryggja að í landinu séu til staðar varnarmannvirki, búnaður, geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir í öryggis- og varnarmálum og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, eins og segir í þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, sem var mikilvægt skref sem Alþingi tók fyrir sex árum í þá átt að marka heildstæða stefnu um þjóðaröryggismál. Grunnþættirnir þar eru aðildin að NATO og varnarsamstarfið við Bandaríkin. Þetta er ein af grunnforsendum sjálfstæðis og fullveldis þjóðarinnar. Ísland er herlaust smáríki og háð því að alþjóðasamfélagið sé friðsamlegt. Ég hef áður sagt það hér að Ísland á að beita sér í alþjóðlegum friðarmálum. Þar eigum við ónýtt tækifæri en við verðum jafnframt að vera raunsæ og skynsöm þegar kemur að okkur sjálfum. Sagan kennir okkur að allt er í heiminum hverfult. Heræfing Rússa við landamæri í Úkraínu endaði með blóðugu stríði þrátt fyrir að þeir sem best til þekkja hafi talið innrás ólíklega. en 3.000 almennir borgarar hafa látið lífið í Úkraínu. Ég hef í tvígang heimsótt landið eftir að stríðið hófst og séð með eigin augum hinn grimma og miskunnarlausa stríðsrekstur Rússa sem við fordæmum öll. Heræfingar Rússa eru almennt mun fleiri en NATO-ríkjanna og Norður-Atlantshafið er þar engin undantekning. Þar eykst hernaðaruppbygging þrátt fyrir vilja norðurskautsríkja um að norðurslóðir verði ekki vettvangur nýs vígbúnaðarkapphlaups og aukinnar hernaðaruppbyggingar. Íslendingar geta ekki ætlast til að bandalagsríki standi við sínar skuldbindingar ef við tryggjum ekki lágmarksforsendur til þess.

Það er hins vegar að mínu mati mikilvægt að tala fyrir friði og afvopnun, ekki síst á ófriðartímum, enda sjáum við svo vel í öllum fréttum núna hvaða áhrif stríð og stríðsrekstur hafa á óbreytta borgara og við eigum að gera allt til þess að koma í veg fyrir stríð. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem sú staða kemur upp að ný ríki sæki um inngöngu í NATO og við höfum rætt þetta áður hér á þingi. Stefna VG um að vinna að þeirri skoðun meirihlutafylgis á Íslandi að við eigum að standa utan NATO hefur þó ekki breyst. Sjálf hefði ég ráðlagt frændþjóðum okkar, sem sækja nú um inngöngu í NATO, að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta mál, enda getur þetta skilið eftir sig djúp sár meðal þjóðanna. En

ber ég virðingu fyrir afstöðu ríkja sem komist hafa að annarri niðurstöðu um það hvernig eigi að meðhöndla þessi mál. Ég ber virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þeirra um hvernig þau vilja haga sínum málum.

þinginu, þingmönnum fyrir sveigjanleikann, að koma málinu á dagskrá og fyrir vilyrði um framgang málsins hér. Það skiptir máli.

Það er rétt. Og eins og hún nefndi þá er úkraínska þjóðin að berjast fyrir frelsi okkar allra. Af því tilefni langar mig að koma því sjónarmiði mínu hér skýrt á framfæri og skrásetja það að í þessu máli finnst mér mjög mikilvægt að við höldum því til haga að Úkraína þarf að vinna þetta stríð á forsendum Úkraínu. Ég veit Ég veit ekki hvernig þær umræður þróast á næstu vikum eða dögum eða mánuðum um það hvernig málinu þurfi einhvern veginn að ljúka þegar möguleg þreyta kann að koma upp hjá vestrænum ríkjum. En í mínum huga er það alveg skýrt að Úkraína þarf að vinna á forsendum Úkraínu. Það er enginn vafi um skuldbindingu ríkisstjórnarinnar, hvorki okkar aðild að Atlantshafsbandalaginu né stuðning Finnlands og Svíþjóðar þangað inn. Og ég vil nefna það að þrátt fyrir að Finnar og Svíar hafi staðið utan varnarbandalaga í allan þennan tíma þá hafa ríkin ekki verið hlutlaus síðastliðna áratugi, enda hafa þau verið í mjög nánu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og tekið mjög virkan þátt og þar af leiðandi verið mjög skýr um í hvaða liði þau eru. Það er rétt sem hér hefur verið nefnt, að við erum herlaus og friðelskandi þjóð í skjóli vina og bandalagsþjóða. Það er þess vegna í þessu máli, þótt við segjum mörg hver að við fögnum ákvörðun Finna og Svía, sérstaklega kannski þegar hugað er að því að þetta eru okkar helstu vina- og bandalagsþjóðir, frændþjóðir, og við erum í mjög nánu og miklu samstarfi við þær þjóðir — og ég held að það muni líka hafa jákvæð áhrif á þær áherslur og gildi sem við höldum mjög til haga að fá viðbótarstuðning við það innan Atlantshafsbandalagsins. Ég tel að það muni vera til góðs einmitt í þágu öryggis og friðar. En þá er það líka þannig að þetta eru þær ákvarðanir sem þessar þjóðir hafa tekið með mjög svo þverpólitískum stuðningi þar í landi. Þess vegna er, þótt öllum sé frjálst að hafa allar þær skoðanir sem þeim sýnist, okkur ákveðinn vandi á höndum að hafa miklar skoðanir á því hvort ákvörðunin sé rétt eða röng. Þegar maður horfir til þess hversu rosalega viðhorfin hafa breyst innan þessara ríkja á örfáum dögum eftir 24. febrúar er kannski erfitt fyrir okkur að setja okkur í þau spor, verandi hér fjær og nú þegar í skjóli, þegar þau ríki finna það á eigin skinni. Þeim líður þannig og taka ákvörðun um það á grunni þess að vera sjálfstæðar og fullvalda þjóðir að þær vilji inn í öflugasta öryggis- og varnarbandalag í heimi. Þær hafa tekið ákvörðun um að sækjast eftir því og þess vegna er ég mjög glöð að finna þann mikla stuðning og þau hlýju orð sem þessar vinaþjóðir okkar fá hér í þessum sal og segi eins og aðrir hv. þingmenn hafa sagt: Ég býð þessar þjóðir hjartanlega velkomnar í öflugasta öryggis- og varnarbandalag heims. Mig langar hér að lokum að óska hv. utanríkismálanefnd velgengni við meðferð málsins og aftur að þakka bæði fyrir sveigjanleika þingsins og að koma málinu á dagskrá og fyrir þær umræður sem hér hafa verið í dag.

fyrir nefndaráliti með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, skimunarskrá. Með frumvarpinu er lagt til að skimunarskrá verði ein af þeim heilbrigðisskrám sem embætti landlæknis ber ábyrgð á og rekur, samanber lög um landlækni og lýðheilsu. Skimunarskrá er gagnagrunnur og upplýsingakerfi sem inniheldur persónugreinanleg gögn um boð í skimun, mætingu og niðurstöðu skimana. Í dag er skimunarskrá á ábyrgð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Til að embætti landlæknis geti rekið og borið ábyrgð á skimunarskrá þarf skýra lagastoð í lögum um landlækni og lýðheilsu og er frumvarpinu ætlað að útfæra nánar hlutverk embættis landlæknis um rekstur skrárinnar. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og tók við umsögnum um málið sem hún fór yfir. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi á þskj. 853.

árétta að engar athugasemdir bárust við frumvarpið en bent var á að rangt væri farið með tölfræði mætinga í leghálsskimun í greinargerð, en það er jú eitthvað sem nefnd getur ekki breytt í meðförum þingsins, greinargerðir. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti velferðarnefndar til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt en undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jódís Skúladóttir, Oddný G. Harðardóttir og Óli Björn Kárason.

Samkvæmt þeirri reikningsaðferð sem viðtekin venja er að nota við útreikninga var mætingarhlutfall kvenna í leghálsskimanir því hærra árið 2021 en fram kemur í greinargerðinni eða 65% í stað 44%,

Var eitthvað farið yfir það fyrirkomulag, hvaða áhrif það hefur þá á skimunarskrána? Mun skimunarskráin með einhverju móti tryggja meira flæði, meiri upplýsingar, þegar kemur að skimunum?

Persónuvernd skilaði ekki umsögn til nefndarinnar og gerði ekki athugasemdir. Varðandi skimunarskrána þá er þessi tilfærsla, sem frumvarpið mælir fyrir um, þ.e. flutningur skimunarskrár frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til embættis landlæknis, auðvitað mjög mikilvægur liður í að

stóran hóp kvenna. Ég veit að þetta mál tekur ekki á því en mig langar engu að síður að spyrja aftur og ítreka að hvaða leyti skimunarskráin getur þá tryggt gegnsæjar upplýsingar fyrir þennan hóp kvenna sem stendur í skimunum.

tilflutning skimana milli aðila, að svör bárust ekki endilega til þess heilbrigðisstarfsmanns sem hafði aðgengi að svörum til að leiðbeina og

að hlutirnir gangi rétt fyrir sig og greiðlega, hvort sem um er að ræða boðun, skráningu í sýnatöku eða upplýsingagjöf í kjölfar niðurstöðu rannsókna á sýnum kvenna.

Mig langar því aðeins að ræða þau mál hér þegar við tökum fyrir þetta frumvarp um skimunarskrár.

að mæting í skimun fyrir leghálskrabbamein og einnig fyrir brjóstakrabbamein hefur verið undir viðmiðum til fjölda ára. Þar kemur einnig fram að hlutfall kvenna af erlendum uppruna hefur aukist verulega á Íslandi á síðustu árum og vitað er að þátttaka er minni meðal erlendra kvenna en íslenskra. Það er að mínu mati skelfilegt ástand að færri konur fari í skimanir vegna þess hversu mikilvægt tól þær eru í forvörnum.

Það voru þekktir nóbelsverðlaunahafar í hagfræði sem settu fram

Það er því mikilvægt að hafa í huga, þegar við erum með heilbrigðiskerfi sem er sprungið peningalega séð og við þurfum að finna leiðir til að geta veitt gæðaþjónustu fyrir minni pening, það er nákvæmlega með því að fjárfesta í forvörnum sem við getum náð að bæta ástandið. Þar eru skimanir eitt af mörgum tækjum sem við höfum. Nú er ég bara að höfða til

erum við að draga úr líkunum á því að fólk þjáist eða látist af þessum völdum. Við þekkjum það kannski flest hér að tannlæknarnir okkar eru voða duglegir við að minna okkur á það einu sinni á ári að koma í skoðun, koma í tékk, fá alla vega smá hreinsun á tönnunum. En við fáum ekki slíkt frá heilbrigðiskerfinu. orðsendingu frá mínum heimilislækni: Heyrðu, þú ættir nú að koma og kíkja í smá tékk, athuga hvernig hjartað í þér er að slá og ýmislegt annað.

En það er nefnilega þannig í almenna heilbrigðiskerfinu, ekki í tannlæknaheilbrigðiskerfinu, að það er ekki fyrr en við erum farin að þjást af einhverjum einkennum sem við eigum að mæta til læknis. Það er rétt eins og við færum aldrei til tannlæknis nema þegar tannpínan er alveg að drepa okkur.

það er ekkert að mér. Þá spurði hann með skrýtinn svip á andlitinu: Af hverju ertu þá hérna? Hún sagði: Ég vil fara í árlegt tékk. Hann kom alveg af fjöllum og hún þurfti að knýja heimilislækninn sinn til að sinna þessum forvörnum, gera skimanir, t.d. einfaldar skimanir á blóði, til að skoða blóðsykur, kólesteról og annað.

sem síðan leiddi til þess að upp var komið um ástand sem var miklu dýrara og erfiðara að vinna úr. Það er mikilvægt að við finnum leiðir fyrir forvarnir, ekki bara á sviði krabbameins.

eru mikilvægar en þegar við erum með svona stórt kerfi eins og heilbrigðiskerfið þá er mikilvægt að við séum að mæla hvernig hlutirnir ganga. Við getum ekki lagfært eða gert hluti betur ef við erum ekki að mæla þá. Þess vegna er rosalega mikilvægt, eins og kom fram í 1. umr. um þetta mál, að hafa skrár eins og þær sem hér er verið að fjalla um,

og hvort ákveðnir þjóðfélagshópar séu síður að koma í skimanir o.s.frv. Að sjálfsögðu þarf að vinna þessar skrár og þessi gögn á þann hátt að þau séu ekki persónugreinanleg og að þau séu aðgengileg og hægt sé að vinna úr því sem þar er til að átta sig á því hvað megi betur fara.

Það er voða auðvelt fyrir stjórnmálamenn, eins og gert var hér fyrir um ári síðan, að segja bara: Heilbrigðiskerfið þarf að vera skilvirkara. Það er auðvelt að slá svona fram ef ekki er verið að mæla hvað er að gera og þar með átta sig á því hvar þarf að laga hlutina. Ég trúi því að við viljum öll byggja upp enn betra heilbrigðiskerfi og grunnurinn að því að byggja upp betra heilbrigðiskerfi er að nýta sér gögnin til að vita hvar pottur er brotinn. Hvar erum við að gera góða hluti

Það hefur oft verið talað illa um ameríska heilbrigðiskerfið, en eitt af því sem fólk þar hefur lært, kannski af því að þau eru keyrð áfram af mjög kapítalísku sjónarmiði, að þau skoða gögnin til að vita hvar þau eigi að bæta, hvar þau eigi að auka forvarnir og hvar þau eigi að spara pening. Að lokum: Á meðan við gerum þetta, á meðan við komum þessari skimunarskrá á koppinn,

Það sem er kannski mikilvægast er að skimunarskráin, upplýsingarnar um hvenær þú fórst og hverjar voru niðurstöðurnar og allir þessir hlutir, var aðgengileg sjúklingum á þægilegan hátt.

fundið út og lært af þessum gögnum. Mörg okkar ganga með snjallúr. Þau snjallúr eru einmitt líka að safna fullt af gögnum um hegðun okkar.

Þannig verða þessi gögn ekki bara hluti af tölfræðinni heldur verða þau hluti af fjórðu iðnbyltingunni og því að til verði nýtt og betra heilbrigðiskerfi.

er líka mikilvægt að persónuupplýsingar séu verndaðar og að við séum ekki að safna viðkvæmum persónuupplýsingum umfram þörf. En það er í raun athyglisvert að við skulum ekki nýta tæknina meira en við gerum í ýmiss konar heilbrigðisþjónustu. Það er auðvitað líka býsna sorglegt að við séum að leggja þetta frumvarp fram núna þegar við sjáum grafalvarlegar afleiðingar af því frumhlaupi sem átti sér stað á síðasta kjörtímabili þegar þjónustan var öll tekin af Krabbameinsfélaginu

höfum í dag næga tæknilega og lögfræðilega þekkingu til að byggja upp

er að sjálfsögðu alltaf þannig að heilbrigðisgögn eru eitthvað sem við þurfum að fara virkilega varlega með. En það er líka mikilvægt að átta sig á því hvað við getum lært af þessum gögnum.

til væru ýmiss konar gagnagrunnar sem fólk setur upplýsingar í að eigin frumkvæði og það er auðvitað frábært. En tæknin býður okkur upp á umtalsvert meira

krabbinn sem nú herjar á nútímamanninn og skiptir mjög miklu máli að við vöktum vel. En ég held að við getum haft þetta á miklu stærra sviði,

Ég veit að tannlæknirinn minn byrjar á því að senda mér SMS. Það kemur sjálfkrafa úr kerfinu hjá tannlækninum. Svo ef ég hringi ekki inn og panta tíma af því að tannlæknirinn

og flest okkar mættu. Svo fengum við niðurstöðurnar nokkrum klukkutímum seinna. Það er ótrúlegt hvað er hægt að gera þegar við viljum keyra hlutina áfram.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir góða ræðu og ég hef tekið eftir því að þessi málstaður virðist standa honum nærri, hann hefur áður

Til að það þjóni tilgangi þarf það að fara saman við það að stefnumótunin sé til þess fallin að byggja upp traust

Ég vildi bara koma upp til að nefna þetta sjónarmið. Það skiptir miklu máli að halda utan um gögnin og vinna upp úr þeim, að ýta við fólki hvað varðar mætingu. En stjórnvöld verða að sýna þá ábyrgð

hefur það gerst að við höfum tapað þessu trausti og það þýðir að við þurfum að leggja mikla vinnu á næstu árum í að byggja það traust upp aftur.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Varðandi það sem hann nefnir um gögnin er það líka staðreynd, sem á eflaust við um fleiri sjúkdóma en krabbameinin, að talið er að á næstu 15 árum eða svo muni krabbameinum í samfélaginu fjölga um allt að 30%. Þetta eru upplýsingar sem hafa komið fram

læknavísindunum og heilbrigðiskerfinu er í auknum mæli að takast að koma í veg fyrir krabbamein, ná betri árangri í meðferð þannig að við erum með fleiri lifendur krabbameina. það er líka áskorun sem felst í því þegar aukningin verður þetta mikil. Mér hefur fundist áhugavert að lesa um það að ríki eru mörg hver farin að koma sér upp sem sagt áætlunum sem ná yfir alla þætti, forvarnirnar, meðferðina og lífið á eftir, aukin lífsgæði o.s.frv. Ég hefði kannski viljað sjá það

Við þurfum að íhuga að yngra fólk er líka að fá krabbamein og við þurfum að gera það auðveldara fyrir

að lesa í greinargerð með málinu að verið væri að skýra lagastoð í þessu sambandi. Ég vildi ítreka það sem ég hef áður nefnt í þessu sambandi, sem mér finnst þýðingarmikið þegar við erum að ræða um skimanir um skimanir fyrir krabbameinum, að það er rakið í greinargerð þessa máls að tekin hafi verið ákvörðun um að ráðast í skimanir fyrir ristil- og endaþarmskrabbameini.

tók vel í þetta en mér finnst enn vanta upp á að stjórnvöld séu markviss í þessu, að þetta séu meira en áætlanir og markmið. Til að markmið raungerist þurfa þau að vera tímasett,

Ég nefndi krabbameinsáætlanir í andsvari áðan en eins og ég nefndi hafa alþjóðastofnanir um áratugaskeið hvatt lönd heims til að koma sér upp þeim krabbameinsáætlunum sem ná yfir þessa heildstæðu hugmyndafræði um það hvernig samfélög og heilbrigðiskerfið sinna forvörnum á þann hátt að það komi í veg fyrir krabbamein, hvernig við getum sem samfélag boðið upp á bestu mögulegu meðferð og síðan auðvitað að draga úr byrðinni af krabbameinum í samfélaginu og álagi á heilbrigðiskerfið og tryggja sem best líf og lífsgæði fyrir lifendur sem hafa farið í gegnum meðferð. Ég hef líka talað um það áður í þessu sambandi að mér finnst varla hægt að koma hér upp og ræða um skimunarskrá án þess að rætt sé um krabbameinsdeildina á Landspítalanum. Það hefur verið ljóst í langan tíma hver staðan er og hver þörfin er á nýrri dagdeild blóð- og krabbameinslækninga á Landspítalanum. Ég held að allir sem hafa reynslu af því að sækja þá deild geti tekið undir það að aðstaðan þar mætti svo sannarlega vera langtum betri.

í þessum málaflokki. Ég ætla að leyfa mér að nefna það aftur að ég hefði viljað sjá það gerast þegar ríkisstjórnin endurnýjaði heitin, og núna í samhengi við þetta mál hjá hæstv. heilbrigðisráðherra,

Ég rifja það aftur upp að það hefur komið fram opinberlega að Krabbameinsfélagið hefur samþykkt að leggja á borðið tiltekna upphæð til þessa verkefnis með það að leiðarljósi að stjórnvöld setji það í forgang. liggur framlag Krabbameinsfélagsins upp á 450 millj. kr. til þess að ýta við því að stjórnvöld setji fjármagn þar á móti.

Ég vildi fyrst og fremst koma upp til þess að nefna það í ljósi þess að ég er áheyrnarfulltrúi í þessari nefnd.

Ég mæli hér fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, um stjórn Landspítala. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, sem hafa það að markmiði að skipa faglega stjórn yfir Landspítala að norrænni fyrirmynd. Markmið frumvarpsins er að styrkja stjórn Landspítala sem er stærsta heilbrigðisstofnun landsins, bæði út á við og inn á við, með því að lögfesta það fyrirkomulag að stjórn verði skipuð yfir spítalann sem gegni því hlutverki að tryggja frekar faglegan rekstur spítalans. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og fór yfir umsagnir sem henni bárust. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi á þingskjali. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hlutinn árétta nokkur atriði sérstaklega. Nefndin ræddi ýmis sjónarmið varðandi tilnefningu og skipan stjórnarmanna og áheyrnarfulltrúa en frumvarpið gerir ráð fyrir að sett verði reglugerð þar sem nánar verði kveðið á um hlutverk og ábyrgð stjórnar. Auk þess er gert ráð fyrir að ráðherra setji stjórninni erindisbréf og ákveði þóknun til stjórnarmanna sem skuli greidd af rekstrarfé stofnunarinnar. Í því sambandi leggur meiri hlutinn áherslu á að ráðuneytið hafi í huga að æskilegt væri að áheyrnarfulltrúar verði skipaðir að fenginni tilnefningu starfsmannasamtaka innan spítalans og áskilið verði að áheyrnarfulltrúar í stjórn geti ekki gegnt stjórnunarstöðu innan spítalans samtímis því hlutverki að vera fulltrúar starfsmanna á stjórnarfundum. Þá bendir meiri hlutinn á að eðlilegt væri að gera ríkar hæfniskröfur til stjórnarmanna en ekki þó ríkari kröfur en mælt er fyrir um í hlutafélagalögum.

Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um mikilvægi þessa ákvæðis en bent var á að Háskóli Íslands væri sá aðili sem hefði allar þessar grunngreinar sem krefjast starfsleyfis

skipar og ber forstjóra heilbrigðisstofnunar að leita álits fagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu og skipulag heilbrigðisstofnunar, en fagráðin eru þá skipuð úr hópi

Í ráðinu verði sjö fulltrúar notenda sem skipaðir verði samkvæmt tilnefningu starfandi sjúklingasamtaka. Er notendaráði ætlað að veita forstjórum forstjórum heilbrigðisstofnunar, og stjórn þegar það á við, ráðgjöf og aðhald með virku samráði til að tryggja að sjónarmið notenda komi til skoðunar við ákvarðanatöku um skipulag og rekstur heilbrigðisstofnana. Fyrir nefndinni kom fram gagnrýni frá sjúklingasamtökum um að samráð við stjórn tryggði ekki raunverulega aðkomu notenda með sama hætti og bein aðkoma að stjórn og skyldur til samráðs væru ekki nægilega vel skilgreindar. Meiri hlutinn álítur það nýmæli frumvarpsins að skipa skuli notendaráð ákaflega mikilvægt og leggur áherslu á að við setningu reglugerðar um hlutverk og ábyrgð stjórnar og erindisbréfs stjórnar verði skyldur stjórnar til samráðs við notendaráð nánar skilgreindar. Meiri hlutinn beinir því til heilbrigðisráðuneytis og ráðherra að tiltekin verði ákveðin verkefni og/eða tilvik sem stjórninni beri að hafa samráð við notendaráð um, til að afmarka þetta hlutverk betur. Þá telur meiri hlutinn mikilvægt að notendaráð hafi reglulegt umsagnarhlutverk um áætlanir er varða sjúklinga og leggur áherslu á að stjórn hafi samráð við notendaráð við ákvarðanatöku um atriði sem varða sérstaklega hagsmuni sjúklinga. Að lokum telur meiri hlutinn

ég þá að breytingartillögu nefndarinnar. Í fyrsta lagi leggur meiri hlutinn til breytingu er varðar áheyrnarfulltrúa. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að óvenjulegt væri að fulltrúar í stjórn sem ekki hafa atkvæðisrétt teljist stjórnarmenn en ekki áheyrnarfulltrúar. Meiri hlutinn telur þessa hugtakanotkun geta leitt til misskilnings og leggur því til breytingu þess efnis að fulltrúar starfsmanna fái heitið áheyrnarfulltrúar. Í öðru lagi er lögð til breyting er varðar aðkomu stjórnar að ráðningu forstjóra. Á fundum nefndarinnar kom fram að við gerð frumvarpsins hefði komið til álita að skilgreina aðkomu stjórnar að ráðningu forstjóra og meiri hlutinn telur að til að markmið frumvarpsins náist þurfi stjórn að hafa aðkomu að ráðningu. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á að aðkoma stjórnar að ráðningu forstjóra með þeim hætti sem hér er lagt til skýri samspil og ábyrgð stjórnar, forstjóra og ráðherra.

„að fengnum tillögum stjórnar“, það er tillagan sem meiri hlutinn leggur til. Meiri hlutinn leggur til tvær breytingar sem eru tæknilegs eðlis sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar.

kemur fram að staða og hlutverk Landspítala sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt. Í þeim tilgangi verði fagleg stjórn skipuð yfir spítalann að norrænni fyrirmynd. Þess vegna eru með þessu frumvarpi lagðar til þær breytingar sem hér hafa verið raktar og þar með er ætlunin að setja á stjórn sem styrkir spítalann í hlutverki sínu sem stærsta heilbrigðisstofnun landsins.

rætt leiðir til að efla stjórnina og fá kannski fleira fagfólk í stjórnunarhlutverk á bak við forstjóra. Það er það sem þessu frumvarpi er ætlað að gera, að efla það hlutverk og skýra líka samráð við fagráð, við fulltrúa starfsmanna og við fulltrúa notenda.

í forstjórastóli Landspítalans hverju sinni. Þannig getur spítalinn eflst í hlutverki sínu sem stærsta heilbrigðisstofnun landsins og

að spítalinn væri ekki að gera sitt besta, þegar ég talaði um sæmilegt áðan, að það er alveg kristaltært að menn eru að reyna að gera hlutina eins vel og hægt er.

í tækni og vísindum og í læknisfræðinni þannig að álagið er mikið, bara til þess að mæta þeim breytingum. Það kallar á meiri fjármuni og meiri umsýslu þannig að

í gegn, að það á að fylgjast vel með hvernig þessi mál reynast. Það verður spennandi að fylgjast með því.

og bæta við þá sérþekkingu sem forstjóri hefur hverju sinni þannig að það geti verið breytilegt eftir hverju er verið að leita inn í stjórnina. Þannig sé ég þetta og man ekki betur en að hæstv. ráðherra hafi farið þannig yfir málið í framsögu

í ríkisstjórnarflokkunum að hugsa þetta dálítið vel, hvort þetta sé ekki bara ágætisbreytingartillaga þó svo að fjórir þingmenn úr stjórnarandstöðunni komi fyrir á henni. Það er mikilvægt að notendur hafi líka aðkomu þar. Það hefur sýnt sig í fjölda stjórna í fjölda stofnana víða um heim að það er mjög mikilvægt framfaraskref.

Síðan hefur þetta verið mál sem hefur komið upp öðru hverju. Ég er ein þeirra sem hafa talið það jákvætt að setja stjórn yfir spítalann. Þetta er jú eining sem fer með gríðarlega fjármuni, flókin starfsemi. Eftirlitshlutverk okkar þingmanna, sem förum með fjárveitingavaldið annars vegar og síðan með ýmiss konar eftirlitshlutverk, hefur oft og tíðum verið býsna flókið þegar kemur að flókinni starfsemi þessarar mikilvægu stofnunar okkar og þessa hryggjarstykkis í heilbrigðiskerfinu. En það er kannski þetta með það er ekki alltaf alveg ljóst hvað fólk meinar með þessu, þ.e. hvað fólk sér fyrir sér að slík stjórn geti áorkað. Einhverjir tala um að þetta sé fyrst og fremst — og nú er ég ekki endilega vísa í þetta tiltekna frumvarp, ég kem kannski að því rétt bráðum — en svona í umræðunni almennt er þetta allt frá því að vera að fólk sé á á þeirri skoðun að það eigi að setja stjórn yfir Landspítalann sem gegni svipuðu hlutverki og félagastjórnir eða stjórnir yfir fyrirtækjum,

Síðan eru aðrir sem hafa þá skoðun á stjórn yfir Landspítala að hún eigi fyrst og fremst að vera skipuð fólki sem er til þess bært að hafa faglegt eftirlit með hinni mjög svo flóknu og margbrotnu starfsemi spítalans, þ.e. að þar eigi að vera að vera fólk með þekkingu og færni og reynslu. Sumir tala um, af því að við erum fámenn þjóð og það er ekki endilega þannig að við eigum slíkt fólk á lausu ef það er ekki þegar starfandi innan spítalans, að jafnvel sé leitað til fagfólks erlendis.

Það hefur nú ekki farið lítið fyrir fréttum af örmagna starfsfólki sem sér einhvern veginn ekki út úr augum í verkefninu og er orðið langþreytt,

að það er ekki á færi einnar stjórnar að uppfylla þetta allt. Þá erum við kannski komin að því að ég vitni í forstjóra Landspítalans úr fréttum dagsins þar sem Runólfur Pálsson segir að það sé óreiða í skipulagi heilbrigðisþjónustunnar. Ég tek hjartanlega undir

Kannski ættum við að íhuga stjórn yfir heilbrigðiskerfinu okkar. En við erum jú með hana, ekki satt? Hún er bara ekki endilega alltaf að klára málin og hér er ég að sjálfsögðu að vísa í hæstv. ríkisstjórn.

vegar héraðssjúkrahús okkar sem búum á suðvesturhorninu og síðan sérhæft sjúkrahús fyrir alla landsmenn. Þetta er nokkuð sem gerir stöðu spítalans gríðarlega flókna, sem gerir fjármögnun, á meðan hún er jafn ógagnsæ og raun ber vitni, mjög erfiða og allan samanburð

sjúkrahús, hvort sem við viljum bera saman verkefni sjúkrahúsanna eða fjárhagsstöðu, fjármögnun eða rekstur, þá erum við að bera saman epli og appelsínur vegna þess að við stöndum frammi fyrir þessari stöðu.

Það er búið að reyna að færa þetta einhvern veginn til en við ætlum samt að vera með í þessari stjórn fagfólk og við ætlum að vera með einhverja sem hafa skilning og þekkingu á rekstri. Svo

Þetta er allt mikilvægt, að raddir þessara fulltrúa heyrist þegar kemur að rekstri spítalans. Það er líka mikilvægt að þeir séu þarna inn í myndinni. En ég hygg að við sem þekkjum það af eigin raun að sitja í stjórn þar sem virkilega er ætlunin að taka á rekstri höfum ýmislegt við það að athuga raunverulega að við það borð sitji alltaf fulltrúar starfsfólks.

sit svolítið eftir með, verandi samþykk því og á þeirri skoðun að svona stjórn geti verið af hinu góða, er að þetta er enn þá gríðarlega opið

margir hér á mælendaskrá, fólk sem situr í hv. velferðarnefnd, nokkuð sem ég geri ekki, þannig að ég ætla nú bara að læra af þeim sem hér hafa verið og unnið þetta mál áfram.

um það hvert raunverulegt hlutverk þessarar stjórnar er og þar með og ekki síður hverjar væntingar okkar eru til þess ágóða í sinni víðustu mynd sem við og heilbrigðiskerfið okkar, og Landspítalinn, fær af skipun slíkrar stjórnar.

Virðulegi forseti. Mig langar að nýta tækifærið til að tala aðeins um stöðuna á Landspítalanum, kannski aðallega stöðuna sem umrædd stjórn yfir honum á að laga. laga. Stjórnarinnar bíður náttúrlega gríðarlega erfitt verkefni ef fram fer sem horfir og þessi skipun stjórnar mun ekki laga grunnvandann á Landspítalanum sem er vanfjármögnun rekstrar spítalans. Þetta kemur mjög skýrt fram hjá stjórnendum spítalans, bæði þeim sem áður voru þar og þeim sem eru nýir. Við sáum þetta sem sitjum í hv. fjárlaganefnd síðast í umsögn þeirra um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem er þar til umræðu. Auðvitað er það þannig að oft má fara betur með fjármagn og líklega er það eitt stærsta verkefni þessarar stjórnar að hafa betri yfirsýn yfir hvernig nýta má fjármuni betur. En það er ótrúlega erfitt þegar það er undirliggjandi vanfjármögnun til staðar. Við höfum séð í umsögnum um stöðuna í heilbrigðiskerfinu að það er undirliggjandi rekstrarvandi. Það er skortur á úrræðum utan spítalans. Það liggur líka fyrir að fólk er bara langþreytt og örmagna eftir Covid. Fjármögnun spítalans hefur verið ótrúlega erfið. Það er ítrekað verið að slengja fram upphæðum fjármagns sem hefur verið sett í spítalann og heilbrigðiskerfið án þess að taka tillit til niðurskurðar á sínum tíma. Við erum að vinna upp alveg ótrúlega dæld

nær öllu leyti, 86%, fjármögnun á Landspítalanum — er gert ráð fyrir 1,5% í árlegan vöxt í málaflokk sjúkrahúsþjónustu út tímabil fjármálaáætlunar, sem er 2027, þrátt fyrir að það sé vitað mál að þetta hlutfall, 1,5%, er langt undir nauðsynlegum raunvexti. Spítalinn hefur talað um 2,5% og segir í sinni umsögn að það sé talan sem þurfi til að koma í veg fyrir að grunnrekstrarvandi spítalans vindi upp á sig, nokkuð sem stjórn á erfitt með að koma í veg fyrir. Það er vitað mál að einfaldur framreikningur í tengslum við öldrun, fólksfjölgun og hjúkrunarþyngd þýðir

Þetta gerir það auðvitað að verkum að það er mjög erfitt fyrir spítalann að ráðast í neitt nema bara alger grunnverkefni. Það er sífellt verið að ausa bátinn. Síðan eru oft gerðar athugasemdir til stjórnenda spítalans um að það þurfi langtímastefnumótun og m.a. er verið að ræða um mikilvægi þess að vera með stjórn yfir spítalanum til að auðvelda slíka stefnumótun. En vandinn sem þessi stjórnvöld standa frammi fyrir ef þetta fjármögnunarlíkan heldur áfram er að þau munu bara eiga við þau verkefni að ausa vatni úr bátnum, ef þau fá ekkert öryggi til lengri tíma. Þess vegna skiptir svo gríðarlega miklu máli að samhliða svona umræðu

Við sjáum það bara svart á hvítu í núverandi áætlunum stjórnvalda að það mun mjög lítið breytast. Virðulegi forseti. Um fjórðungur af rúmum á Landspítalanum er nú nýttur í öldrunarþjónustu. Það liggur hvergi fyrir samt hvert eðlilegt umfang öldrunarþjónustu á Landspítalanum ætti að vera. Það hefur verið kallað eftir því að verkefni séu skilgreind betur og það verður eflaust verkefni stjórnar að eiga það samtal við stjórnvöld, að það liggi fyrir hvað séu eðlileg verkefni sem Landspítala beri að sinna og hvaða fjármagn þurfi þá að fylgja. Landspítalinn stendur frammi fyrir því að verið er að vanfjármagna hjúkrunarheimili og uppbyggingu þeirra sem skilar sér þess vegna í meiri þrýstingi á Landspítalann. það áhugaverða við þessa vanfjármögnun er að sparnaðurinn, hinn umræddi og svokallaði sparnaður, er auðvitað ekkert annað en frestun á útgjöldum sem vindur upp á sig. Þessi sparnaður sem fæst fram með því að sleppa því að byggja hjúkrunarrými og nýta áfram pláss á spítalanum

fær ekkert aukafjármagn til að sinna því þrátt fyrir að umræddur sparnaður sé annars staðar í kerfinu, jafn óskynsamlegur og hann er. Þetta vekur kannski einna helst athygli í samhengi við nýja skýrslu sem kom út hjá McKinsey um daginn um heilbrigðiskerfið,

yrði heilt yfir fyrir heilbrigðiskerfið 1–2 milljarðar kr. og 9 milljarðar á Landspítalanum, 9 milljarðar kr.

Raunar er það svo að eftir árið 2023 er næstum því engin fjármögnun til staðar í fjármálaáætlun stjórnvalda fyrir ný hjúkrunarrými.

þegar það er vitað að það er langkostnaðarsamast að hafa fólk inni á Landspítalanum miðað við önnur legurými. Ég trúi í raun ekki öðru en að inn í 2. umr. fjármálaáætlunar, sem kemur hér fljótlega á dagskrá, komi meira fjármagn til spítalans til að ná yfir grunnreksturinn, til að draga úr umframkostnaði vegna þess að það er ekki pláss til að mynda fyrir eldri einstaklinga til að fara af spítalanum.

að hægt sé að reka spítalann með eðlilegum hætti og stjórnin geti myndað alvörutillögur til framtíðar, að ramminn í kringum heilbrigðiskerfið sé í lagi af því að Landspítalinn starfar ekki einn og sér heldur í kerfi sem þarf að virka.

séu ekki fullfjármagnaðir í nýjustu fjármálaáætlun. Ef þetta breytist ekki mun þetta mjög líklega hafa niðurskurð í för með sér sem mun draga úr getu þessara heimila til að taka við fólki og þar af leiðandi létta á vandanum og kostnaðinum sem er á Landspítalanum.

Í lokin langar mig til að segja að ég nefni þessa þætti með fjármögnunina sérstaklega vegna þess að hæstv. heilbrigðisráðherra hefur lýst því yfir í fjölmiðlum

Þetta er lítill hluti af risastóru vandamáli og vandinn í heilbrigðiskerfinu og á Landspítalanum verður ekki leystur með viðbótum á jaðrinum. Það þarf alvörubreytingar.

stærra kerfi og alls konar hliðarstofnanir og annað sem vinnur með spítalanum þarf að vera í lagi. Stefnumörkunin ofan frá, stefna stjórnvalda á hverjum tíma, þarf auðvitað líka að vera í lagi til að spítalinn virki.

hvort þingmaðurinn hafi einhverja skýringu á því að efndirnar skuli ekki vera meiri en raun ber vitni. Er þetta skortur á pólitískri forystu?

Já, þetta er stóra spurningin og þetta á við svo ótrúlega margt í núverandi fjármálaáætlun stjórnvalda sem er ekkert annað en plagg sem hefur verið framreiknað miðað við ekki einu sinni að fullu en að einhverju leyti, bara svona kerfislægar tölur. Það er eiginlega engin pólitísk stefnumótun í þessu plaggi. Það sem kemur auðvitað á óvart er þegar maður heyrir misræmi,

Vandinn er sá að fjármálaáætlun og stefna hins opinbera, þegar kemur að rekstri ríkissjóðs, er mótuð í mjög þröngum römmum í fjármálaráðuneytinu. Hún er ekki unnin með þeim hætti að fólkið sem hefur sérþekkinguna innan heilbrigðisráðuneytisins eða innviðaráðuneytisins, eða hvað svo sem á við, komi saman og kostnaðarmeti ákveðin úrræði til lengri tíma og segi: Þetta er það sem við þurfum að gera, m.a. til að spara kostnað á Landspítalanum til 10, 15, 20 ára. Þess vegna þurfum við þetta fjármagn núna. Nei, hæstv. fjármálaráðherra hefur ákveðið að útgjöld megi bara vaxa

ef það skortir ekki peninga heldur bara starfsfólk er ábyrgðin engu að síður þeirra, hlýtur að vera, sem hafa ráðið yfir ríkisrekstrinum óslitið frá 2013.

við hljótum öll að vilja hlúa að. Ég les það einhvern veginn þannig að engu máli skipti í sjálfu sér út frá ábyrgðarhliðinni hvort þetta sé skortur á fjármagni eða skortur á starfsfólki, ábyrgðin er alltaf stjórnvalda. Menn geta ekkert hoppað frá einum þættinum

stendur frammi fyrir því að það skapast ofsahræðsla við að gera mistök. Fólk vill einfaldlega ekki láta bjóða sér að starfa í þannig umhverfi. Skortur á starfsfólki er að mínu mati afleiðing af langvarandi vanfjármögnun spítalans sem gerir það að verkum að vistarverur þar sem fólk er að vinna og aðstaða er ófullnægjandi. Það gerir það líka að verkum að fólk þarf að hlaupa hraðar þar sem það er, sem gerir það að verkum að álagið eykst og fólk hefur síður áhuga á að vinna þarna. Það er langtímaverkefni að fá fleira fólk til að sýna þessu áhuga.

launakjara, álags og möguleika fólks á að vinna þá bara einfaldlega aðeins minna fyrir svipuð laun sem er það sem hefur verið reynt að gera með betri vaktavinnutíma. En það hefur heldur ekki verið fjármagnað.

fleiri bíða innlagnar á sama tíma og það kvarnast upp úr hópi starfsfólks.“ Þetta eru orð Hjalta Más Björnssonar, starfandi yfirlæknis á bráðadeild Landspítala, höfð eftir honum á einum

Þetta eru ekkert nýjar fréttir þannig séð, við heyrum þessi neyðaróp á nokkurra vikna eða nokkurra mánaða fresti. Við erum eiginlega orðin svo vön þessu að maður er hættur að kippa sér upp við fyrirsagnir um þetta.

Þau voru 335 árið 2007 á hverja 100.000 íbúa, en árið 2019 voru þau 227. Þetta gerðist á meðan hlutfall eldra fólks, hópsins sem helst þarf á sjúkrahúsþjónustu að halda,

Um leið hefur uppbygging hjúkrunarrýma setið á hakanum, rekstur hjúkrunarheimila verið vanfjármagnaður, eins og við fengum svo ítarlega skýrslu um bara núna í fyrra, rúmanýting á sjúkrahúsum hefur verið um og yfir 100%. Þannig var þetta meira að segja löngu fyrir heimsfaraldurinn. Ísland er í hópi þeirra Evrópuríkja þar sem gjörgæslurúm eru fæst miðað við mannfjölda

um skort á fjármagni og skort á starfsfólki. Ef við skoðum bara raunframlög inn í rekstur Landspítalans miðað við íbúafjölda sjáum við að þau hafa varla haggast á undanförnum árum. Þetta er auðvitað það sem þarf að líta til. Það er ekki hægt að skoða bara einhverja nafnvirðishækkun og taka hana algjörlega úr sambandi við alla undirliggjandi þætti, fjölda íbúa og annað. Starfsfólk finnur þetta á eigin skinni, það er engin tilviljun að við heyrum neyðaróp svona reglulega. Það er einfaldlega verið að fjársvelta heilbrigðiskerfið okkar. Við erum ört stækkandi samfélag sem verður flóknara og flóknara, en nýjar og nýjar áskoranir í heilbrigðismálum og fjárframlögin inn í kerfið endurspegla það einfaldlega ekki. „Get ekki horft upp á þetta lengur“, segir bráðahjúkrunarfræðingur á Facebook. Hún lýsir ómanneskjulegu álagi og aðstæðum þar sem engin leið er að sinna sjúklingum með viðunandi hætti. „Hef beðið og vonað að hlutirnir breytist og lagist en þetta versnar bara“, skrifar hún. Hún sagði upp og getur ekki meir. Hún er ekki sú eina.

sjúklingum sem [leita á bráðamóttökuna], með sómasamlegum hætti hrekur burtu fleiri og fleiri af mínum frábæru samstarfsmönnum.“ Hvernig bregst ríkisstjórnin við svona ástandi, þessu ástandi sem ítrekað er varað við og bent á? Er ríkisstjórnin að ráðast mjög skipulega að rótum útskriftarvandans á Landspítalanum með því

Nei. En er þá verið að stórauka fjárframlög til heilbrigðiskerfisins, og þá ekki bara að auka útgjöld í fjárfestingarþáttinn heldur líka inn í reksturinn sjálfan og hverfa þannig frá þeirri fjársveltistefnu sem ég var að lýsa hérna þar sem raunframlög haggast varla miðað við íbúafjölda? Nei. Kannski trúa ráðherrarnir því ekki að þetta sé stóri vandinn; skortur á fjármunum, mönnunarvandi. Kannski

fram annars vegar mjög sterkur rökstuðningur fyrir því að sú sé raunin og hins vegar eitthvert plan um að leysa það og stokka upp í kerfinu.

Ég held jafnvel að það séu atriði í þessu frumvarpi sem orki tvímælis og veki spurningar um hvort flækjustigið við stjórnun spítalans geti jafnvel aukist. Landspítalinn sjálfur bendir á það í umsögn sinni að stjórnkerfi stofnunarinnar verði að vera skýrt, verkaskiptingin skýr og ábyrgðarsviðin skýr. „Almennt má segja að með því að setja sérstaka stjórn yfir stofnun aukist hættan á að ábyrgðarsvið verði óskýrari og má í því samhengi benda á að skv. 1.gr. frumvarpsins skal stjórnin taka ákvörðun um veigamikil atriði er varða rekstur og starfsemi spítalans

Að hluta má takast á við óljós ábyrgðarsvið og langar boðleiðir með erindisbréfum stjórnar og forstjóra og skipuriti stofnunarinnar en þó aldrei nema að hluta, sbr. 2. mgr. 38. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Skýra þarf því vel hvar vald og ábyrgð ráðherra, stjórnar og forstjóra liggur.“ Þetta segir í umsögn Landspítalans. Ég verð að segja að ég get ekki séð við lestur nefndarálitsins frá meiri hluta nefndarinnar að tekið sé eitthvað sérstaklega á þessum atriðum eða að þessi atriði séu miklu skýrari eftir hina þinglegu meðferð þessa frumvarps.

mjög svo yfirgripsmikillar þekkingar á starfsævinni og bara þessu samspili mismunandi þjónustuþátta innan og utan spítalans.

Því miður hefur ekki verið hlustað á raddir notenda í gegnum árin sem aftur hefur gert þjónustuna verri og tafið fyrir bata fjölda einstaklinga. Að undanförnu höfum við heyrt fréttir af málum þar sem ekki var hlustað á notendur heilbrigðiskerfisins með sorglegum afleiðingum. Þessi mál hafa komið upp á ýmsum deildum og stigum heilbrigðisþjónustunnar og eru til marks um hve mikilvægt það er að hverfa frá stefnu valdaójafnvægis á milli notenda þjónustunnar og þeirra sem veita þjónustuna í kerfinu.“ Ég held að óhætt sé að taka undir þetta og styðja að sjálfsögðu breytingartillögu fulltrúa minni hlutans efnis að ráðherra skuli ekki aðeins skipa tvo áheyrnarfulltrúa úr hópi starfsmanna Landspítalans heldur einnig fulltrúa úr notendaráði með málfrelsi og tillögurétt. Ég vil svo rétt ítreka hér sjónarmið sem ég setti fram í fyrri umræðunni um þetta mál um að það er í raun löngu tímabært að koma líka upp innri endurskoðun hjá Landspítalanum. Þetta er stærsti vinnustaður landsins, það eru hátt í 6.000 manns sem vinna hjá spítalanum, árlegar fjárveitingar ríkisins til Landspítalans slaga hátt upp í 100 milljarða. Það er ekki að ástæðulausu sem Ríkisendurskoðun hefur trekk í trekk gert athugasemdir við að enginn innri endurskoðandi skuli vera hjá Landspítalanum. Ég hefði kannski talið eðlilegt núna þegar við erum erum líklega í þann mund að afgreiða út úr þinginu frumvarp um stjórn yfir Landspítalanum að við myndum þá nota ferðina og setja líka inn ákvæði um innri endurskoðun, skipun endurskoðunarnefndar, skipun innri endurskoðanda til að stuðla þá að kerfisbundnu og óháðu eftirliti með starfsemi stofnunarinnar.

fylgja eftir reglugerðarheimild í lögunum sem lýtur að samræmdu innra eftirliti hjá ríkisaðilum.

Virðulegi forseti. Þetta er áhugavert mál. Þegar við erum að ræða nákvæmlega þetta mál þá hljótum við auðvitað að tala um stærri myndina í leiðinni. Það er ástæða fyrir því að menn eru endalaust að slást við þá hugmynd hvernig best sé að koma málum fyrir þegar kemur að spítalanum okkar, þessari stóru og sjálfsagt að margra mati mikilvægustu stofnun landsins.

hljótum við að velta því fyrir okkur hversu öflug stjórn þarf að vera til að takast á við það sem ég vil meina að sé ákveðinn grunnvandi í þessu, hvort sem það kemur til út af fjármagni eða ekki, að fólk er út um alla stofnun að kikna undan álagi. Það fæst ekki til að vinna lengur, það er að segja upp. Ég gerði það að gamni mínu þegar ég var að fara í þessa umræðu að ég tók bara

„Fjórir hjúkrunarfræðingar sögðu í dag upp störfum á bráðamóttöku vegna álags. Ein þeirra segir algjört ráðaleysi í heilbrigðismálum. Manneklan sé gríðarleg og hún telur ljóst að staðan eigi eftir að versna. Heilbrigðisráðherra segir að byggja þurfi upp innviði og styðja við þá takmörkuðu auðlind sem heilbrigðisstarfsfólk er. Mikil áskorun sé þó fram undan.“

kannski bara þeirri mannauðsstefnu sem þarf að byggja þar upp, að fólk sem hefur þá köllun að vilja vinna í heilbrigðiskerfinu og á spítalanum

„Markmið frumvarpsins er að styrkja stjórn stærstu heilbrigðisstofnunar landsins, Landspítala, með því að veita lagastoð fyrir því að stjórn verði skipuð yfir spítalann sem gegni því hlutverki að tryggja frekari faglegan rekstur spítalans.“ Svo var litið til stjórnskipulags sjúkrahúsa á hinum Norðurlöndunum og þar voru hlutir auðvitað með misjöfnum hætti eins og rakið er í greinargerðinni. Síðan segir í greinargerðinni: „Helstu nýmæli sem felast í frumvarpinu eru að stjórn verði sett

er einnig ætlað að yfirfara árlega starfsáætlun hennar og ársáætlun og leggja sjálfstætt mat á þær og þau markmið og mælikvarða sem þar eru sett fram og gera ráðherra grein fyrir mati sínu innan tveggja vikna frá því að ársáætlun hefur

þessi stjórn á að taka til starfa. Auðvitað þarf hún síðan að hafa almennilegt, svo að ég sletti nú, „back up“ frá stjórnvöldum sem þurfa þá svolítið að hlusta eftir því þegar verið er að greina og leggja mat á það hvers konar fjármunum stofnunin hefur yfir að ráða. Ég ætla að fullyrða það hér að þegar ráðamenn og ráðherrar í ríkisstjórninni hafa komið fram og talað um að vandi spítalans sé ekki fjárhagsvandi heldur eitthvað annað, mönnunarvandi eða eitthvað slíkt,

Það er því alveg skýrt hvar ábyrgðin á ástandinu liggur. Þess vegna er það svolítið dapurlegt, bæði þegar við erum að ræða þetta mál og auðvitað önnur, að það skuli alltaf einhvern veginn vinnast þannig að menn séu meðvitaðir um vandann og vilji gera betur og betur en árin hlaðist

Ég held að þetta snúist hins vegar alltaf um að svona stjórn getur ekkert gert ef hún hefur ekki stjórnvöld, ríkisstjórn, heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra, sem hafa djúpan og góðan skilning á

vandað sig mjög við vinnuna í nefndinni. Ég vil gjarnan staldra svolítið við umsögn Landssamtakanna Geðhjálpar.

þar kemst Ríkisendurskoðun að þeirri niðurstöðu, eftir nokkuð góða skoðun — og við eigum eftir að ræða þá skýrslu hér í þinginu í næstu viku, held ég að séu áform um,

árangur af því hefur verið ófullnægjandi. Það eru grá svæði hér og þar í geðheilbrigðisþjónustunni; mannekla, skortur á sérhæfðu starfsfólki, biðlistar, margir sem búa við skert aðgengi að þjónustunni, — ég er nú að hlaupa yfir þetta og árétta að þetta snýst auðvitað ekki bara um spítalann heldur kannski geðheilbrigðiskerfið í heild sinni — það er skortur á á hjúkrunarfræðingum og geðlæknum og verkefnum fjölgar eins og ég rakti. Það væri hægt að halda enn lengri ræðu um þetta allt saman. Í því ljósi langar mig að nefna

„Það verður að teljast gamaldags viðhorf að í frumvarpi heilbrigðisráðherra sé gert ráð fyrir tveimur fulltrúum starfsmanna í stjórn spítalans en engum fulltrúa notenda. Því miður hefur ekki verið hlustað á raddir notenda í gegnum árin“ sem er auðvitað ástæðan fyrir því að ég nefni þetta með skýrslu Ríkisendurskoðunar— „sem aftur hefur gert þjónustuna verri og tafið fyrir bata fjölda einstaklinga.“ Það er auðvitað gríðarlega alvarlegt að heyra „tafið fyrir bata fjölda einstaklinga“

höfum við heyrt fréttir af málum þar sem ekki var hlustað á notendur heilbrigðiskerfisins með sorglegum afleiðingum. Þessi mál hafa komið upp á ýmsum deildum og stigum heilbrigðisþjónustunnar og eru til marks um hve mikilvægt það er að hverfa frá stefnu valdaójafnvægis á milli notenda þjónustunnar og þeirra sem veita þjónustuna í kerfinu.“ Svo er verið að leggja fram

einmitt vegna þess hve staða geðheilbrigðismála er bágborin í kerfinu okkar og inni á spítalanum líka vil ég a.m.k. leggja það til að við hlustum sérstaklega eftir því sem Geðhjálp hefur að segja í þessu. ekki bara sá sjúklingahópur sem upplifir að reynsla notenda kerfisins sé kannski ekki virt eins mikils og gera ætti þegar við erum að velta fyrir okkur hvernig kerfin eiga að vera uppbyggð. Þessi kerfi eru fyrir notendur þjónustunnar. Kerfin eiga ekki að þjóna starfsmönnum, starfsstéttum, yfirstjórn eða einhverjum óræðum pólitískum markmiðum ef þau eru önnur en að gera kerfið gott fyrir notendurna. Í því ljósi myndi ég gjarnan vilja nefna

Svo að það sé nú allt saman nefnt. Ég satt best að segja vona heitt og innilega að hvort sem þessi stjórn

Við erum bara með gögn og úttektir sem sýna fram á að það er ekki reyndin, það er langur vegur frá. Þar vil ég meina að menn hafi verið að skreyta sig með stolnum fjöðrum, upplognum fjöðrum getum við alveg sagt. sagt. Við opnum ekki fjölmiðil, horfum ekki á sjónvarp, fréttatíma, lesum ekki blað eða flettum vefmiðli öðruvísi en að þar séu einhverjar sögur innan úr kerfinu okkar sem eiga ekki að vera. Við eigum ekki að hafa

liggur í öllum skúmaskotum, margir í hverju herbergi, inni á göngum og alls staðar, vegna þess að ekki er hægt að koma fólkinu áfram yfir á yfirfullar deildir sem svo eru yfirfullar vegna þess að ekki er hægt að koma fólki yfir í önnur úrræði. Þetta er auðvitað bara keðja.

sé að stýra Landspítalanum með stjórn og þá hvernig eigi að skipa þá stjórn, að eftir höfðinu dansi limirnir.

Það að verið sé að byggja nýjan spítala mun svo sannarlega ekki leysa allan vandann þótt að sjálfsögðu vonumst við til þess að eitthvað lagist. Ég ætla aftur að koma að því sem ég nefndi hér áðan. Mér finnst að stóri vandinn og stóra úrlausnarefnið hjá þessari stjórn hljóti eiginlega að vera að finna út úr því hvernig hægt er að gera vinnuumhverfið þarna manneskjulegra þannig að við séum ekki að sjá þessar fréttir dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár: Fjórir sögðu upp í dag. Við erum búin að hrópa og kalla og biðja um hjálp. Þetta er heilbrigðiskerfið okkar að einhverju leyti í hnotskurn. Auðvitað er margt gott þar en við viljum ekki sjá svona fréttaflutning dag eftir dag og viku eftir viku. Það er orðið tímabært að stjórnvöld vakni til vitundar um að ástandið er grafalvarlegt, að menn geri gangskör í því að auka fjárveitingar til bæði spítalans og annarra anga kerfisins. Ég vil árétta það sem ég sagði áðan, mér finnst að geðheilbrigðismálin hljóti að vera eitt það sem menn þurfa að horfa sérstaklega vel til og þá í samhengi við þessa skýrslu sem við ætlum að ræða í

fagnaði þessu skrefi vegna þess að það tónar alveg við þingmál sem við fluttum hér í mínum flokki árið 2020, um að skipa sjö manna stjórn yfir Landspítalanum,

þar er með ýmsu móti. Það eru ekki allir með það sama. Ég veit í sjálfu sér ekki endilega hvað er best að gera, en sú hugmynd sem kemur fram í frumvarpinu finnst mér vera góðra gjalda verð.

stendur: „Í stjórn skulu sitja einstaklingar sem hafa þekkingu á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta og á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar.“ Þetta hlýtur að segja manni að verkefni og verksvið stjórnarinnar er býsna

kerfinu þarna innan húss af því að við höfum séð að það hefur ekki gengið upp. Menn hafa talað um að forstjóri spítalans sé stundum svolítið einn þarna úti á akrinum og hann vanti kannski meira formlegt „back up“ að einhverju leyti. En auðvitað er það líka þannig að það vantar fjármagn og ef það er ekki bara spurning um fjármagn til þess að laga þá stöðu sem uppi er varðandi starfsmannavanda, fólk er þarna örmagna

allar svona tillögur og hugmyndir eru til rosalega lítils ef höfuðið sjálft, ríkisstjórnin, fjárveitingavaldið og stefnumótunin þar uppi fylgir ekki með. Það er svo einfalt.

eða grasrótaraðferð myndi hjálpa mikið til á geðsviðinu líkt og virkar vel í fíknimeðferðum.

Þess vegna ætti það líka að virka í sambandi við geðsviðið. Ég er í raun og veru ekki með neina beina spurningu vegna þess að þær eru svo margar, en ég þakka fyrir það sem komið er.

tveimur atriðum sem ég myndi gjarnan vilja nýta tækifærið til að fara aðeins yfir. Já, ég er svo hjartanlega sammála því að gott heilbrigðiskerfi getur nýtt krafta einkaframtaksins. En það verður ekki gert öðruvísi en að við séum með einhverja öfluga stofnun, eins og til að mynda Sjúkratryggingar, sem hefur þá öflugt eftirlitshlutverk og að það sé algerlega á hreinu hvers konar þjónustu verið er að kaupa af einkaaðilum og hvað verið er að borga fyrir hana. Það þarf að vera ótrúlega mikið gegnsæi í þessu til að viðhalda traustinu sem þarf að vera af því að þetta er svo viðkvæmt þegar við erum að veita heilbrigðisþjónustu. Þetta er auðvitað ekki eins og hvaða þjónusta sem er.

grasrótin, getum við sagt, hefur svo mikið að segja. Hvort hún á að hafa einhverja faglega, formlega stöðu inni í spítalanum sjálfum veit ég ekki, en við hljótum alltaf að hlusta eftir því sem hún segir. Við hljótum að taka mark á umsögn eins eins og hér liggur fyrir, að það sé ekki verið að hlusta á notendur heilbrigðiskerfisins. Þannig að einhvers konar grasrótarstarfsemi og

Frú forseti. Ég mæli fyrir hönd umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti í 333. máli um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Frumvarpið felur í sér nokkrar breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, m.a. heimild til ráðherra til að kveða á um í reglugerð að lágmarkskröfur um menntun, þjálfun og námskeið, fyrir þau sem þurfa að hafa þekkingu og hæfni á sviði sóttvarna, skyndihjálpar og öryggisþátta, verði styrktar. Jafnframt að bætt verði við heimild til að beita stjórnvaldssektum og auka skilvirkni við skil umhverfisupplýsinga. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust þrjár umsagnir en greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill nefndin árétta sérstaklega að hún tók til skoðunar d-lið 5. gr. frumvarpsins með hliðsjón af athugasemdum Umhverfisstofnunar við þá grein. Samkvæmt ákvæðinu er Umhverfisstofnun heimilt að fela aðilum sem stofnunin metur hæfa á grundvelli þekkingar og reynslu að hafa umsjón með þjálfun, námskeiðum, endurmenntun og hæfnisprófum. Benti Umhverfisstofnun á að miðað við orðalag ákvæðisins virtist gert ráð fyrir að stofnunin ætti almennt að hafa yfirumsjón með þeim námskeiðum sem fjallað væri um í kaflanum auk þess sem mætti álykta sem svo að ef stofnunin notaði ekki heimild sína til að fela hæfum aðila að hafa umsjón með námskeiðum ætti stofnunin sjálf að halda slík námskeið. Að mati nefndarinnar er greinin skýr hvað varðar hlutverk stofnunarinnar, þ.e. að hafa yfirumsjón með námskeiðunum. Stofnuninni sé ekki falið að standa fyrir þjálfun, námskeiðum og prófum heldur beri að fela slíkt aðilum sem stofnunin metur hæfa til verks. Þá ber að taka fram að á fundi nefndarinnar með ráðuneytinu og Umhverfisstofnun féll stofnunin frá tillögu sinni að greinin yrði felld brott og lagði áherslu á að gott samráð yrði haft við Umhverfisstofnun við útfærslu ákvæðisins. Tekur nefndin heils hugar undir það að þarna sé gott samráð og samtal á milli. Þá fjallaði nefndin um stjórnvaldssektarákvæði 12. gr. frumvarpsins en þar er lagt til að Umhverfisstofnun fái heimild til að leggja stjórnvaldssektir á einstaklinga eða lögaðila sem virða ekki ákvæði starfsleyfa um mengunarvarnir, hvíld svæðis, skýrsluskil eða mælingar. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur benti á að rétt væri að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga hefðu sömu heimildir til að beita stjórnvaldssektum og Umhverfisstofnun. Á hinn bóginn verður að líta til þess að heilbrigðiseftirlitssvæðin eru níu talsins og misstór. Að mati nefndarinnar er mikilvægt að beiting stjórnvaldssekta sé samræmd um allt land en það að beiting slíkra sekta sé á hendi eins stjórnvalds sé til þess fallið að tryggja þá samræmingu, málsmeðferð og réttarvernd sem gerð er krafa um að stjórnsýslurétti. Hins vegar er mikilvægt að Umhverfisstofnun vinni í nánu samstarfi við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir þegar ákvæðinu er beitt. Nefndin fjallaði að auki um löngu tímabæra heildarendurskoðun laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og fagnar því sérstaklega að vinna við þá endurskoðun sé hafin í ráðuneytinu. Að lokum telur nefndin rétt að vekja athygli á því orðalagi frumvarpsins sem tekur mið af sjónarmiðum um kynhlutleysi þannig að notast er við „þau sem“ í stað „þeir sem“ í 5. gr. frumvarpsins. Frumvarpið er hins vegar breyting á gildandi lögum nr. 7/1998, þar sem málfræðilegt karlkyn er ráðandi. Mikilvægt er að við heildarendurskoðun laganna verði gætt samræmis um orðanotkun að þessu leyti. Af þessu tilefni, eðli málsins samkvæmt, er þetta sérstaka atriði ekki endilega atriði sem lá fyrir til sérstakrar umfjöllunar í nefndinni, en nefndin ræddi þó þennan anga málsins. Ég vil halda því til haga sem framsögumaður málsins að það sé afar mikilvægt, ef við ætlum raunverulega að ná fram

taka alltaf tillit til þess að huga að hlutleysi þegar kemur að kyni í orðfæri texta. Ég endurtek því það sem fram hefur komið að það er mikilvægt við heildarendurskoðun laganna, sem er löngu tímabær,

Nefndin leggur til minni háttar breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif og þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með áðurnefndum lagatæknilegum breytingum. Undir nefndarálitið, auk þess sem hér stendur, rita hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason, Andrés Ingi Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ingibjörg Isaksen, Njáll Trausti Friðbertsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir.

Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti, annars vegar frá forsætisráðuneytinu og hins vegar fulltrúa frá hópnum Réttlæti. Tvær umsagnir bárust og er greint frá því í nefndaráliti og nefndarálit liggur frammi. Við umfjöllun nefndarinnar um málið komu fram sjónarmið um mikilvægi þess að skoðað verði hver hefðu orðið afdrif þeirra barna sem vistuð voru á vöggustofum, meðan á dvöl þeirra stóð og síðar á lífsleiðinni. Taka megi mið af þeim upplýsingum sem þegar hafa komið fram um málið við vinnu nefndar sem yrði skipuð á vegum Reykjavíkurborgar. Mikilvægt er að fá fram sjónarmið þeirra sem upplifðu aðstæður barna á vöggustofum

Með hliðsjón af ábendingum sem komu fram í umsögnum um málið leggur nefndin til breytingu þess efnis að lög um opinber skjalasöfn gildi ekki um aðgang að gögnum nefndarinnar á meðan hún starfar.

breytingartillagan skerpir á þessum heimildum þar sem mælt er fyrir um hvernig skuli fara með birtingu upplýsinga sem nefndin aflar.

Leggur nefndin til eina lagatæknilega breytingu sem þarfnast ekki sérstakrar umfjöllunar. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir hér.

Eyjólfur Ármannsson, Jódís Skúladóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Logi Einarsson og Sara Elísa Þórðardóttir. Þess skal einnig getið að Sigurður Páll Jónsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en Sigmar Guðmundsson áheyrnarfulltrúi er samþykkur álitinu.

Þar segir frá þeim ungbörnum sem þar voru og þeirri tilfinningalegu einangrun sem þau voru látin sæta. Það var sagt frá foreldrum sem vegna fátæktar eða annarra aðstæðna gátu ekki annast um börnin sín en fengu að koma í heimsóknir. Þau fengu hins vegar ekki að snerta börnin sín eða tengjast þeim á annan hátt en þurftu að horfa á þau í gegnum gler. Þetta var ekki síst út af ríkjandi bábilju þess tíma um þroska barna og algeru skilningsleysi á nauðsyn tengslamyndunar sem þessar aðferðir voru viðhafðar. En það var sálfræðingur sem þarna náði að grípa inn í, Sigurjón Björnsson, sálfræðingur, sem átti sæti í borgarstjórn á þessum árum. Hann notaði um þessa starfsemi þau orð að þetta væri gróðrarstía andlegrar veiklunar. Hann náði að beita áhrifum sínum til að þessari starfsemi var breytt. Sjálfur slapp Viðar Eggertsson betur en mjög margir aðrir úr þessari vöggustofuvist en hefur gert mikið til að minna okkur á þessa sögu og halda henni lifandi. Á undanförnum árum hefur orðið vitundarvakning í samfélaginu um hlutskipti barna sem voru tekin af heimilum og send í vist sem átti að heita örugg en reyndist það ekki. auðvitað að minnast á Breiðuvík í því sambandi. Það er mikilvægt að við skoðum hvað varð um þau börn sem voru vistuð á vöggustofum á þessu tímabili og safna saman sögum þeirra sem enn eru til sögum þeirra sem enn eru til frásagnir um þessa starfsemi og við þurfum að hefjast handa eins fljótt og auðið er. Hér er um mjög viðkvæmt mál að ræða og við vinnslu málsins hjá

en þegar hún hefur lokið störfum þá gildi um gögn hennar lög um skjalasöfn eftir atvikum. Það var líka rætt um heimildir frumvarpsins til vinnslu persónuupplýsinga hjá umræddri nefnd sem til stendur að skipa og nefndin leggur til breytingartillögu sem á að skerpa á þeim heimildum sem á þarf að halda. Að lokum er rétt að minnast á að þetta mikilvæga mál sem hér er rætt á ekki síst rætur að rekja til baráttu hópsins Réttlætis og auðvitað fjölda einstaklinga sem eiga í rauninni fortíð sem ekki hefur reynst góð á þessum vöggustofum. Ég vona innilega að þetta mál gangi hratt og örugglega í gegnum þingið og verði samþykkt.

frumvarpinu að nefndarmenn sem koma að þessu og fara að rannsaka þetta séu meðvitaðir um þann tíðaranda sem var þá en

að ég er mjög ánægð með þessa breytingu sem nefndin er að gera varðandi skjalameðferðina. Ég held að það sé afar brýnt að allt verði opnað upp á gátt þannig að hægt sé að komast að sem flestum

um alvarlega misnotkun á grænlenskum stúlkum um árabil. Við eigum okkar eigin sögur héðan, um vöggustofur

og rannsökum hvað fór þar fram. Það þarf uppgjör, hvernig sem því er háttað, gagnvart fólki, bæði að opinberlega sé beðist afsökunar á því sem þarna fór fram

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, voru síðast meðflutningsmenn á ásamt fulltrúum úr Samfylkingu og Pírötum, en það er um vinnuhælið á Kleppjárnsreykjum sem rekið var á stríðsárunum fyrir ungar stúlkur sem lent höfðu í ástandinu, eins og það var kallað. Ég þekkti ekki þá sögu fyrr en á fyrirlestri á Kynjaþingi nú um helgina þar sem m.a. var fjallað um hvernig

á fortíðinni og óhrædd við að viðurkenna slæma hluti sem gerðust á mörgum af þessum stöðum.

Virðulegi forseti. Hér er til umræðu afar mikilvægt frumvarp sem ég styð heils hugar.

Hvernig var starfseminni háttað? Var ofbeldi viðhaft? Voru börn vanrækt og hvaða áhrif höfðu vöggustofur á þau börn sem þar voru til frambúðar? Margt bendir til þess að óviðunandi meðferð barna hafi þrifist á vöggustofum. Stofurnar eru taldar hafa brugðist þeim börnum sem þær báru ábyrgð á. ábyrgð á. Það er afar mikilvægt að komast að sannleikanum, því ef satt reynist þá er hér um grafalvarlegt mál að ræða, mál sem hefur eftirmála alveg til dagsins í dag. Það hafði áhrif á þá fullorðnu einstaklinga sem voru börn á vöggustofum, aðstandendur þeirra og fleiri. Það er mikilvægt að við tökum mark á og viðurkennum upplifun þeirra sem voru á vöggustofunum og komumst að því hvernig og hvaða áhrif það hefur haft til lengri tíma.

það sé óumdeild staðreynd studd rannsóknum að starfsemi á vöggustofum borgarinnar hafi ekki boðið upp á annað en skaðlega og illa meðferð á öllum börnum sem þar voru vistuð. Slík rannsókn sem hér er um að ræða verður að vera ítarleg og brjóta málið til mergjar. Hún þarf að geta svarað spurningum okkar á fullnægjandi hátt. Hvers vegna voru börn vistuð á vöggustofum? Hvernig var meðferð þeirra háttað? Ef meðferð hefur verið eins og margt bendir til, hvernig getur verið að hún hafi verið við lýði allan þennan tíma eða í allt að 24 ár?

Það er mikilvægt að fá fram sjónarmið þeirra sem upplifðu aðstæður barna á vöggustofum og eru til frásagnar um þær, m.a. starfsfólk og aðstandendur barnanna. Virðulegi forseti. Hvað gerum við þegar margt bendir til þess að liðnir atburðir hafi ekki verið með þeim hætti sem við sættum okkur við? Jú, við greinum og lærum af þeim atburðum. Við nýtum reynsluna og komum í veg fyrir að slíkir atburðir komi nokkurn tímann fyrir. Í þessu samhengi hugsa ég til setningarinnar sem upprunalega kemur frá heimspekingnum George Santayana: Þeir sem læra ekki söguna neyðast til að endurtaka hana. Ég vil því hvetja þingheim til að samþykkja frumvarpið hið snarasta og Reykjavíkurborg til að koma nefnd á laggirnar sem vinnur faglegt, hlutlaust og ítarlegt mat. Í kjölfarið eigum við að vita sannleikann og geta lært af sögunni eins og okkur ber að gera.